To se pravi, sami ste s tem najbolj potrdil, kako zelo se zavedate, da imam prav. Tisto kar je zadosti, da povem, ker sem, vam še enkrat pokažem tole, gospe in gospodje, takole obešanje lutk, pa metanje lutk stran in podobno, to so bile stvari, ki so se dogajale na v nacistični Nemčiji leta 1933. Berite stare knjige, berite zgodovino, pa boste videli, kako zelo se zgodovina ponavlja, če se nočemo iz nje naučiti. Sicer pa se tole tudi na prvi pogled vidi, to je nacističen propagandni film oziroma letak zanj, in pa tole kar je tukaj. Ko nekoga razčlovečiš, potem so dovoljena vsa sredstva. Za to v resnici gre. In potem se ne čudim, če se tamle zunaj pojavljajo v pitje »Grims, tebe je treba ubiti«, pa včeraj ali v petek, da je treba streljati in podobno. In gospe in gospodje, kdo pa je za to odgovoren po vaše, ko pravite, da o tem ne smemo danes govoriti? Ministrica Bobnarjeva. To sodi pod varnost. Kdo zagotavlja varnost? Ministrstvo za notranje zadeve s svojimi službami, primarno s policijo. Vi pa bi hoteli na vsak način to razpravo preprečiti, zato ker vam ne paše, ker veste, da je to res, da je več resnice o tem kot v vsem drugem, kar je bilo v zadnjih dneh povedano v tem Državnem zboru. Pa mimogrede, da prihaja do poskusov, da bi se pač nekatere razčlovečilo,

če kdo tega slučajno še ni videl. Očistimo in odstranite vse, ki so iz SDS in podobno. To se v resnici dogaja in o tem jaz govorim. Ko se enkrat načrtno neti nestrpnost proti eni skupini, ko se eno skupino hoče razčlovečiti se jih prikazuje kot, poznamo iz zgodovine, potem tudi vemo kam to pelje. Zaradi tega je to prvo in osnovno o čemer se moramo danes tukaj pogovarjati, ker gre za temeljno vprašanje varnosti vseh nas in napad name je dokaz, da to ni več samo neka prazna beseda, ampak da se to v resnici že dogaja. To je hujskaštvo. Bili smo jim priče dve leti sedaj pa je ponovno udarilo na dan z vso močjo, veliko huje kot kadarkoli prej. In kdo je odgovoren za varnost? Ministrica. To se pravi, ne govoriti, da to ni predmet današnje razprave. Še kako je. To je tisto, kar je najpomembnejše, kar je najhujše, kar je najbolj dolgoročno. Slovenija ne sme, nikoli ne sme postati država, v kateri bomo imeli državljane prvega in drugega reda, kjer bo enim tamle v Fotopabu pa tudi če so v Vladi ministri dovoljeno vse. Tistim pa, ki smo v opoziciji se pa lahko vsak dan grozi tamle s smrtjo in ko pride do napada je, potem to še predmet posmeha. Tudi glas nimam dober še vedno, ker sem, še vedno človek z nečim okužil. To je pa v resnici in vse, verjemite in tudi to ni nič kar tako, ampak je bilo vse zabeleženo in policija ima vse izvide tudi ustrezne. Poglejte, če se enkrat take stvari začnejo, bi za to moral nekdo odgovarjati. Že sam ta napad, mimogrede bi v normalni državi bil zadosti, da bi ministrica sama odstopila, da se nekomu tik pred parlamentom zgodi fizičen napad, ki ima posledice tudi okužbo. Gospe in gospodje in vi se o tem ne bi želeli pogovarjati, potem pa nekaj dni, za tem pa kričanje, da je treba streljati pa pobijati, pa obešanje lutk, ne vem kaj še vse. Kam to pelje? In, ko rečem, da to spominja na nacistično Nemčijo 33, potem je pa vik in krik, da to je pa sovražni govor. Ne, gospe in gospodje, to je resnica. To je tisto kar sodi v ta parlament, razprava o varnosti, o tem, da moramo biti po Ustavi in pred zakonom vsi enaki in da je ministrica s svojimi službami dolžna zagotoviti vsakomur v Sloveniji ne samo nam tukaj, ampak vsakomur varnost in osebno integriteto. To je ustavna norma. Kajti, po Ustavi ima vsakdo pravico do varnosti in do doslednega spoštovanja osebne integritete. Kar preberite si slovensko Ustavo, pa preberite si še 63. člen, ki zelo jasno pravi, da je nedopustno vsako hujskaštvo, da je nedopustno vsako potiskanje določene skupine v samo, da je nedopustno pač netenje sovražnosti proti eni skupini zaradi političnega prepričanja. To je protiustavno in tudi kaznivo in zato na to posebej opozarjam.

ob tem, da ostali poslanci, ki smo prijavljeni k razpravi v vrstnem redu, kot je predviden, vmes sploh nismo dobili besede? vmes so bili samo postopkovni predlogi, namen razprave pa je, da razpravljamo. Ne, da poslušamo predlagatelja enega za drugim, ker po tej isti logiki sem se zdaj jaz oglasila in upam, da ne boste še v tretje dali, ker predlagatelju besedo,

razpravo po Poslovniku. Predlagatelj se pa tudi lahko javi kadarkoli, enako kot tudi gospa ministrica. Tako da glede na njegovo željo, da se javi, sem mu tudi dal besedo. Sedaj pa gremo na razpravo poslank in poslancev.

Ni dobil dvakrat zaporedoma. Takrat, ko se je javil za postopkovno, sem mu besedo vzel, ker sem ga vprašal ali je postopkovno, je rekel, želim razpravljati. In se je gospod usedel. Tako da zdaj nadaljujemo z razpravo, če pa želite, lahko naredimo tudi prekinitev, da se pogovorimo in pogledamo, kaj je v Poslovniku.

spoštovane kolegice in kolegi. Spoštovana slovenska javnost, jaz se moram najprej opravičiti za vse to, kar ste slišali danes s strani predlagatelja, kajti njega nočejo poslušati niti v lastnih vrstah. Ko je Žan Mahnič končal, je bilo v tej dvorani dvanajst predlagateljev interpelacij, ta trenutek v poslanskih klopeh sedi en sam. Dejstva, današnja interpelacija in včerajšnje volitve jasno in glasno dokazujejo, da je radikalna tranzicijska desnica v tej državi iz dneva v dan bolj osamljena. Kako lepo sporočilo bi bilo, če bi uvod v to interpelacijo, interpelacijo recimo predstavil naš poslanski kolega Anže Logar. To bi bilo tisto, da smo vsi za trikrat, pa ne vem kolikokrat, za kar sem slišal včeraj ob koncu volitev, pa sem mislil, da je bilo to iskreno. Kako smo začeli? Predlagatelj je najprej poudaril, da je to prva interpelacija, prva interpelacija, ker se je hotelo pred volilno nedeljo diskreditirati ministrico za notranje zadeve in še kaj, danes smo to priznanje slišali. Kdo je to izjavil? Tisti, ki je zahteval interpelacijo na izredni seji, prej smo pa na desetih sejah Državnega zbora slišali, da je izrednih sej in tega preveč, da ne gredo zadeve po rednem postopku. Potem grem nazaj, kako se je danes interpelacija začela. Nekdo je nekaj momljal, govoril sam zase, potem je pa ostala gor ministrica jasno, glasno, s pogledom ljudem v oči odgovorila na čisto vse očitke, ki so bili v interpelaciji predstavljeni. Kakšen bo konec današnjega dneva? Prejšnji četrtek smo zaključili z rezultatom 52:22,

poslanca. Je to resno do državljank in državljanov, je to resno in odgovorno za stanje demokracije v tej državi? Jaz moram reči ne. Tako kot je neresno tisto, kar nas ta mesec še čaka. Šli bomo na referendume, povedal sem že v eni izjavi, še enkrat smo preverili, mi bomo prva država na svetu, svetovni rekorderji, imeli bomo prvi referendum v zgodovini človeštva, ki bo imelo čez nekaj dni osem milijard, referendum razpisan proti sestavi vlade. Tega svet še ni videl, pa bo. Jaz si želim in prosim državljanke in državljane, da nas na poti k svobodi, dialogu, povezovanju in strpnosti podpirajo še naprej.

da potem, ko bo zmanjkalo teme nestrpnosti in sovraštva do drugačnih v zgodbi Družinskega zakonika, ki smo jo tako kot razvite evropske države tudi Slovenke in Slovenci s ponosom prepustili zgodovini in jo postavili v predal, so zdaj na vrsti migranti. Pa ne zdaj, poslušajte, gospe in gospodje, to je agenda nekaterih ljudi, da širijo nestrpnost in sovraštvo. Pojdimo malo na Twitter, gospod Branko Grims: »Praktično vsi ilegalni migranti že zahtevajo azil v Sloveniji, leto dni bivanja za 50 tisoč migrantov, tudi če se na koncu vse zavrne, je več kot milijarda evrov stroškov na račun davkoplačevalcev… » Potem pa izračun famoznih tisoč 963 triinšestdeset evrov in tako naprej, gospod Mahnič - poslušajte magnetogram – je maloprej predstavil povsem drugo številko. Da pa zgodba ni od včeraj, stranka SDS, Twitter, 17. maj 2018, gospod Branko Grims: »Proti Sloveniji v tem trenutku koraka 50 tisoč ilegalnih migrantov, ki so Slovenijo izbrali za ciljno državo. Za vsakega ilegalnega migranta država daje tisoč 963 evrov.« Potem pa spodaj še znani pripis: »Zneski gredo v milijone, lojtra, volitve, 2018, lojtra, soočenje.« Ja, stisko, nestrpnost, težave izkoriščamo za politično kampanjo, in to je zelo slabo. Ograje, zidovi, tudi taki, kot je Berlinski zid, ljudi nikdar in nikoli niso ustavili in jih tudi ne bodo. Slovenija ima južne meje skoraj 600 kilometrov. Veste, gospe in gospodje, koliko je bilo zares postavljene žice in ograje? Mogoče na tretjini te trase, vse drugje je prehod prost. To se pravi, imamo nekje še okrog 150 metrov ograje, zdaj jo je bilo odstranjene - hvala bogu, na zahtevo ljudi, v dobrobit živali, na poziv slovenskih županj in županov iz obmejnih občin -, zdaj je odstranjene kakšnih 5 kilometrov, in situacija, varnostna, migrantska v Sloveniji in Evropi se je čez noč zaradi teh nekaj kilometrov ograje drastično spremenila. Ni se, ker so razlogi drugje, v državah, kjer ljudje živijo bistveno težje in slabše kot mi, zato zapuščajo z različnimi razlogi svoje domove. Prejle sem poslušal kolega Mahniča, sem mislil, da je bil kot zunanji minister odposlan v Grčijo, ampak tam, je povedal, kje so težave, kako gre Erdoganu v Turčiji, kakšne so težave v Grčiji in Makedoniji. Res je, migranti v naš del sveta, ki je očitno v taki kondiciji in v takem stanju, da je za marsikoga dobrodošel in zaželen dom, prihajajo od daleč in od Ena od večjih težav so seveda čarterski leti, kjer je brez vizumov moč prileteti v Beograd in od tam nadaljevati pot tudi proti Sloveniji, ki ni ciljna država, proti Evropi. slišali, ko je predsednica Evropske komisije pred časom opozorila tudi srbskega predsednika, da je na tem treba nekaj postoriti. Dobra novica za reševanje te problematike je tudi, da Hrvaška vstopa v schengen. Dobra novica, ključ problema, ki ga moramo tudi pomagati reševati mi, bo zdaj pomaknjen nekaj južneje.

radikalno pogojevala z arbitražnim sporazumom. Je pa jasno in glasno povedala, da arbitražni sporazum za Slovenijo drži, velja, da je odprto področje in podprta točka. Med razpravo smo pa še bomo videli cel kup posterjev in plakatov, ki nas vračajo daleč nazaj v mračno obdobje, na koncu katerega izgublja izbruhnila II. svetovna vojna. Jaz si tega ne želim. Še manj si pa želim, da s tragedijo, s holokavstom, s tragiko židovskega naroda, s plakati danes v slovenskem parlamentu operirajo tisti, ki zagovarjajo slovensko kolaboracijo z nemškimi fašisti. Slovenski kolaborantje so na ljubljanskem stadionu Hitlerju prisegli in uporaba neke druge zgodbe v tem času je preprosto res sprevržena. Tu bom pa dodal še tisto misel, »da večji ko je ta plakat, večji ko je poster, manjši in manj srčen in manj človeški je človek, ki ga predstavlja«. Govorilo se je tudi o aferi Fotopub. Poglejte, v v načinu dela policije pa tudi če nekdo ravna odgovorno je treba najprej skočiti, potem šele reči hop. Abeceda kriminalističnega in policijskega dela je, da se seveda informacij, dokler poteka preiskava ne daje in tako je bilo tudi v temu primeru. Je pa iz dejstev, iz izjav prič in dogodkov, ki so bili obžalovanja vredni in jih nekdo tudi povezuje s politiko. Jasno razvidno, da je bilo v zgodbi Fotopuba največ in najbolj narobe takrat, ko smo imeli eno drugo Vlado. Ste kaj naredili v zgodbi Fotopuba v tistih dveh letih, ko ste bili na Vladi? Takrat se je to dogajalo, takrat ni bilo gospe Bobnarjeve, ministrice. Ne, takrat je bil en drug minister, ta se je pa ukvarjal skupaj z dvema sekretarjema, z vodnim topom, s solzivcem, z nasiljem nad migranti. Prejle, ko sem pobrskal po Twitterju sem našel tudi izjavo državnega sekretarja, bivšega, ki je bil danes z nami, ker je povedal kaj bi pa vse on naredil z migranti. Ni primeren kraj, izjava pa tudi ne, da bi jo zavrtel daleč še enkrat, ker si Slovenija preprosto tega ne zasluži. Slovenija si zasluži kakšno policijo? Tako kot so jo v zadnji anketi videli in prepoznali Slovenke in Slovenci. V anketi je bilo jasno zapisano, da pomembnim državnim inštitucijam kot sta vojska in policija ugled raste, da ima vlada stabilno podporo, da so pa ljudje izgubili zaupanje. V koga? V delu, V delu, v zdravstveni sistem, še bolj pa v slovensko opozicijo. To so pač dejstva, ki so bila vpisana, zapisana, kliknemo in bomo, potem videli dejstvo. Iz te razprave je bilo zaznati tudi eno veliko skrb za varnost v tej državi. Kdo že v tej državi noče sodelovati v Komisiji za nadzor varnostno obveščevalnih služb?

ni pomembno, kaj vse bomo se danes še naposlušali, pomembno je, da se slišimo, da znamo in upamo pogledati ljudem v oči, da lahko rečemo, da ima ministrica Tatjana Bobnar, ki je izšla iz policijskih vrst, ne iz političnih, v nas vso podporo in zaupanje. In to je tisto, kar bo štelo po današnjem dnevu. Jutri gremo pa spet nazaj na izzive inflacije, kjer smo očitno uspešni, draginje in pa energetske krize. Srečno, Slovenija.

Zdaj, prvo, kar je, policija o nečem, kar ne ve, pač ne more preiskovati. Ko ste omenjali, da je bil Fotopub minuli dve leti, potem bi bilo za vprašati tiste, ki ste bili tam iz vladnih vrst zraven, zakaj niste obvestili policije, to bi bilo pravo vprašanje. Policija pa ne more raziskati, če nima nobenega indica, ko pa so se indici pojavili, bi bila pa policija dolžna raziskati, takrat se je pa oklevalo, čakalo. Kot rečeno, vseh snemalnih naprav in vsega še danes ni niti zaščitenega, kar seveda v praksi pomeni, da se je dalo čas, da se sledove odstrani. Ker so rekli, vlada je Fotopub in Fotopub je vlada, saj vemo, zakaj je zdaj tako. Drugo, kar je. Na začetku ste si dovolil dve nevzdržni pripombi. Prvo morate vedeti, da že prej je bil sklican na poseben posvet SDS poslanske skupine in zato so šli kolegi tja, vi pa potem to prikazujete tukaj na popolnoma izkrivljen način in se delate norca. to bi še človek rekel, dobro, da vas poskuša razumeti, ampak delate se norca tudi iz tega, da imam ta glas. Jaz imam drugače uradno atipično pljučnico, če hočete vedeti, pa kljub temu sem danes tukaj in kljub temu opravljam svoje delo. In zaradi tega, če imam tak glas, gospe in gospodje, pa se vi iz tega norčujete, to zelo veliko pove o tem, kakšni ljudje ste. Tudi niste edini, gospod Prednik se je poniglavo norčeval iz napada name pa še mnogi drugi. Jaz se nikoli ne bi norčeval iz tega, če bi nekdo doživel fizičen napad, niti iz njegove bolezni, bi pa hotel vsakega zaščititi. In tudi takrat, ko sem tukaj v tem parlamentu predlagal amandma, s katerim bi zaščitili posebej, da bi policija takoj in vsakega lahko zaščitila po službeni dolžnosti, je bil to moj amandma, ni bil Vlade za vsakega državljana, za vsako državljanko, za otroka, za odraslega, zato ker je varnost na prvem mestu. Vi ste ta zakon podrli in skakali ste od veselja tisti, ki ste bili takrat že v prejšnjem mandatu, ker je zakon padel, zato, da so lahko zdaj take situacije in taki konflikti. In ko pa policija ne reagira, se pa reče, ja, saj še ni bilo prijave pa ne vem kaj in se išče tovrstne izgovore, da izgovori ne držijo. Če bi policija hotela, bi v teh primerih lahko ukrepala, v primeru Fotopuba bi morala ukrepati ex lege, po zakonu, takoj po prvem obvestilu, lahko je ustno, lahko pisno, kakršnokoli, začeti zbirati podatke in zaščititi pač vire. In potem, ko imaš enkrat zaščitene materialne dokaze in se pa potem gre na obveščanje naprej tožilstvo in tako naprej, tako napotujejo pač

tukaj pa, ko gre za fizično nasilje, za celo, zdaj že z imeni in priimki, osebna pričevanja, zato, da se vsi, ki so bili kakorkoli vpleteni, strinjajo o tem, da so bile stvari posnete, se pa tega ni zaščitilo, ni zahtevalo, ni spravilo. In mislim, da vsi vemo zelo dobro zakaj. In gospe in gospodje, če imamo državljane prvega in drugega reda, je to slabo. Ne samo da je zelo slabo, je tudi očitno protiustavno. In za to gre. Proceduralno, izvolite, gospod Borut Sajovic. Jaz res sočustvujem z gospodom Grimsom, ker mora danes bolan delati neko domačo nalogo, ki je očitno v stranki nihče drug ne zna. Opozoril nas je pa, da ima resno respiratorno obolenje. Prosim, da ga pozovete, naj nam predloži test o testiranju na covid. In da je pa neresno in neodgovorno, da glede na to, da tisti ljudje, ki so prej kaznovali ljudi, ki so na stopnicah jedli rogljičke sedaj z očitno in priznano respiratorno boleznijo brez maske neodgovorno okužujejo vse nas.

Prosim, če lahko vidimo test od danes tukaj. Kajti, dejansko je to ogrožajoče. Test tudi ne pokaže takoj namreč covida. Tako da, to niso heci. Poslanec Grims nima maske jaz sem jo vendarle imela, kljub temu, da nisem bila na covid pozitivna.

Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Ta razprava, katera poteka danes seveda jaz zelo pozorno poslušam, nenazadnje tudi zato, ker sem nekoč sam opravljal službo v policiji. Najbolj sem si zapomnil nekako to, da nas je predlagatelj opozoril, da je 100 dni miru mimo. Eno sekundo nismo imeli miru. Če se spomnite, tisti moment, ki je bila Vlada potrjena je padlo 30 plus zakonov, da ne govorimo potem o vseh ostalih stvareh, o referendumih, o vseh proceduralnih zapletih, takih in drugačnih, tako da ni bilo v miru niti sekunde, ampak to je čisto obrobnega pomena. Nekako dajejo primerjavo z letom 1933 in nekako obračajo predlagatelji ta ta reflektor v nas. Sedaj v psihologiji se temu reče nekako, bom rekel, strokovni izraz, obrambni mehanizem, projekcija. Kdor ve kaj to pomeni, lahko si tudi prebere in bodo videli kako ljudje, ki uporabljajo ta obrambni mehanizem na nek način svoje travme, svoje težave projicirajo na druge in jih opisujejo. Lahko povem, da sem tudi ta sam nemalokrat deležen raznih takšnih in drugačnih žalitev, zmerljivk, groženj. Nenazadnje tudi priseljenec z juga, izgini nazaj na jug, kaj te je treba, mi te hranimo spet bomo tolkli po vas in tako naprej. Meni, ki sem aktivno sodeloval v procesu osamosvajanja, ki sem aktivno sodeloval v posebni enoti milice. Takrat sem aktivno sodeloval za preprečitev mitinga resnice in še bi lahko našteval. Večkrat odlikovan, ampak mi na kraj pameti ne pride, razen danes, ker nekako moram to povedati, da bi to problematiziral v javnosti, zaradi tega, ker dodatno spodbujaš, dodatno spodbujamo stvari in seveda vsako nasilje, vsaki napadi na kogarkoli niso sprejemljivi in so obsojanja vredni. Ampak jaz bi sedaj prišel na interpelacijo samo. Nekako je sestavljena iz nekih štirih točk. Prva seveda najbolj udarna in najbolj aktualna in sicer ilegalne migracije. Očita se ministrici, zloraba funkcije, zavajanje javnosti, odstranjevanje ograje, to je vse v tem kontekstu. Poglejte, ilegalne migracije ali pa kakršnekoli migracije so dejstvo. Migracije so bile, so in tudi bodo ne glede na to, katera politična barva je na oblasti.

Seveda se zgodijo tudi posamezni neljubi primeri, kot so, recimo, kakšna nezakonita ravnanja ob meji, ki ga je storil ilegalni prebežnik, in potem se sproži mehanizem določenih medijev, ki to potencirajo, in v ljudeh se naseli strah - strah, ki je lahko zelo priročen za to, da se potem pričnejo dogajati dogodki, kot so se dogajali leta 1933, če smo pri tej famozni lestvici. Statistika. Statistika seveda kaže nek porast trenda ilegalnih prehodov državne meje, ki nenazadnje lahko tudi predstavljajo nek varnostni izziv. Pa vendar smo danes slišali že v prispevku oziroma govoru ministrice, kako je s to statistiko. Dve leti, dejansko zaradi covid ukrepov in zaradi vsega, je bilo tranzitiranje onemogočeno, oteženo. Zdaj so se ti ukrepi sprostili in prihaja do tega, da ilegalni da ilegalni prebežniki prihajajo preko državne meje bolj zaradi tega, ker so poti in prevozna sredstva ter vsi transferji, ki jih pač lahko uporabljajo, bolj na voljo. Jaz se ne bojim, mi smo vselej uspešno reševali te izzive. Če se spomnimo leta 2015 in številk, ki so bile danes že nekajkrat predočene, kako smo se takrat ukvarjali s tem, pa so se stvari uredile, seveda z veliko aktivnostjo tako policije kot tudi vojske in ostalih ljudi. Tako se tudi ne bojim, da danes to ne bo tako. tako. Ministrica je pojasnila tudi, kako je s tem porastom, da so se, recimo, precej povečali prehodi določenih državljanov, Indije in tako naprej. Pojasnila je tudi razlog, zakaj se je to zgodilo. Pojasnila je situacijo glede viznega režima v Srbiji. Pojasnila je tudi njene aktivnosti, na kak način proti temu zoperstavila. In dejansko je Srbija za določene državljane ukinila vizni režim, čemur gre zahvala, saj kar kaže, da dejansko ne gledamo samo tega, kar vidimo pred nosom, temveč gremo tudi par korakov naprej in tudi nazaj in ugotavljamo razloge, zakaj do tega prihaja. In jaz mislim, da se bo tudi v bodoče, dokler bo ministrica Tatjana Bobnar, to dogajalo, da se bo uspešno reševalo in se bo in se bo situacijo na nek način poskušalo izboljšati. Za porast števila ilegalnih migrantov pravzaprav ne moremo kriviti ne te Vlade ne ministrice za notranje zadeve, gre pač za proces, ki je prisoten v vseh državah, ki so na poti bodisi do nekih ciljnih držav in tranzitirajo skozi neko območje. Če smo slišali, da je izjemno velik porast ilegalnih migracij na Madžarsko, ki naj bi predstavljala eno od bolj uspešnih držav pri uporabi tehničnih pripomočkov za preprečevanje ilegalnih prehodov, pa ugotavljamo, da to ni tako. Seveda se nam lahko postavi vprašanje, ali je ograja smiselna, in tukaj pridemo do tega očitka, ki pripisuje odstranitev ograje. Mislim, da je ministrica izjavila, da je 10 kilometrov ograje odstranjene, čemur se pripisuje, da je zaradi tega porast števila ilegalnih migracij toliko večji. Veste, funkcija ograje sama po sebi ne predstavlja neke strašne ovire. Jaz ne vem koliko, spoštovani kolegi, imate stika s to ograjo, jaz jo lahko pravzaprav vsakodnevno vidim in verjamem, da tudi meni v teh gabaritih, v kakršnih sem, ne bi bila nobena težava te ograje preplezati; enostavno jo preplezaš, če zraven ni človeka, ograja ne predstavlja nobene ovire pravzaprav. In ograja se je postavila v času in za namen, če bi se še kdaj zgodile migracije v takem številu, kot so se dogajale, kot smo slišali, 15 tisoč prehodov je bilo v enem dnevu. Seveda takrat pa ograja ob kombinaciji fizične osebe pa lahko predstavlja neko učinkovito začasno tehnično oviro. Tako, da če danes ugotavljamo, da takih migracij nimamo in če vemo in vemo, da vsaj na našem območju, recimo na Kočevskem, prihaja do tega, da je ograja zelo moteča in da je večina ljudi za to, da se ta ograja odstrani, potem seveda ne vidim razloga, da se ne bi odstranila. Sami veste, da večina ljudi, ki živijo ob meji, ki živijo s to ograjo, to ograjo ocenjujejo kot velik poseg tudi v njihovo posebnost, če lahko tako rečem, tudi dejstvo samo, da da jim omejujejo gibanje dostop do reke Kolpe in tako naprej Nenazadnje imamo tukaj težave tudi ostali, ribiške družine, ki

bi se opredelil še naprej glede zlorabe za prošnje za azil. To je stara zgodba. Zakon o azilu je že star ne vem koliko časa in zdaj ne vem, ali se v letu 2020, 2021 niso dogajale zlorabe, da se jih ni problematiziralo ali kaj se je dogajalo.

našo državo. Tega jaz nisem slišal v letu 2020, 2021, pa so migracije bile, pa so azilni postopki bili, pa je prihajalo do zlorabe azilnih postopkov, ampak glej ga vraga, ko pride druga oblast na čelo in se prejšnja umakne, potem dejansko zopet pride ista agenda in se pričnejo zopet pogovarjati o istih stvareh. Mislim, da je bilo večkrat pojasnjeno koliko stane en migrant in da ta znesek, ki ga naj bi ali pa ga je takrat opredelilo Računsko sodišče v lažje od kdaj - sigurno par let, ampak danes slišimo to besedo, nismo pa slišali te besede 2020 in 2021. Tako, da migracije same po sebi so zelo priročna, ampak vam povem, spoštovani kolegi, zelo nevarna tema, s katero podpihujemo, razpihujemo in vnašamo strah, nepotreben strah, vnašamo nelagodje do ljudi in potem, ko se še res nekaj zgodi, potem to postane tema dneva, tedna, meseca in vsakič dobrodošla, kadar obračunavamo s svojimi političnimi nasprotniki. Toliko o tej temi. Fotopub. Mene preseneča, da s tako lahkoto predlagatelji govorijo o temu, da ni bilo storjeno v zvezi s tem dolgo časa nič. Jaz ne vem kako te informacije nimajo, sam vem kako policija deluje tukaj se ji očita zopet opustiti dolžnega ravnanja in pa zavajanje javnosti. Zdaj tisti, ki je kdaj delal v policiji pravzaprav lahko približno ve kako teče predkazenski postopek. Veste izjemno pomembno je, glede na to kakšen Kazenski zakonik in Zakon o kazenskem postopku imamo, je pomembno, da se ne delajo napake, ker vsaka napaka je lahko usodna, za postopek govorim. Procesne napake, vemo, da so, bom rekel, zelo priljubljena tema v vseh sodnih razpravah in pa obravnavah in seveda as v rokavu obrambe, ki na nek način ščiti in ga mora seveda ščititi obdolženec zato mora policija toliko bolj spretno, taktno in načrtno ravnati, da do teh napak ne pride oziroma da pride v čim manjšem v

ali pa pozornosti, ne podpore, kar je dodaten pritisk na žrtve, kar je, bom rekel, dodaten strah pred stigmatizacijo teh žrtev. Zato so se zelo težko odzivale na to in seveda zelo otežkočeno je bilo iskanje, oškodovancev. Strinjam se, popolnoma, da policija ne potrebuje prijave za uradno pregonljivo kaznivo dejanje in je dolžna narediti vse potrebno, ko izve za kaznivo dejanje, in verjamem, da je to policija tudi storila. Vendar pa, veste, dogodek dneva ni to, da ti takoj, ko izveš gre za kaznivo dejanje, »ad hoc« skočiš k osumljencu in, ne vem, mu narediš hišno preiskavo. Nenazadnje je ti niti ne dobiš, kajti vi morate vedeti, da je hišna preiskava taka po vseh človekovih pravicah, ki zahteva zelo visoke, neke standarde. In, če lahko ugotovimo, da so za pridobitev odredbe za hišno preiskavo potem utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Ne razlogi sum, temveč utemeljeni razlogi za sum, kar je ena stopnja pred momentom, da se poda kazenska ovadba, in da mora obstajati še verjetnost, da se bodo tam našli predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek, kar pomeni, da mora biti več kot 50 % možnosti, da neka oseba res hrani te predmete, in da mora biti vse to preverljivo, da bo preiskovalni sodnik lahko to v vsakem momentu kadarkoli preveri, potem vemo kako težko je pridobiti odredbo za hišo preiskavo. In verjamem, sem popolnoma prepričan v to, da da če se je to zgodilo, torej ko pride do teh standardov, takrat policija bo zagotovo uporabila tudi vse te možnosti. Slišali smo, da je predkazenski postopek vodil tožilec, kar je edino prav, in usmerjal in vodil, kar je edino prav in hvala bogu, da se je to vrnilo nazaj. in seveda še dejstvo, da več kot je oškodovancev, več je potrebno postoriti. Zdaj, če mi vlečemo en primer enega gospoda, ki je pretočil v neko sliko, je to, jaz sicer ne poznam tega primera, slišal sem iz medijev, ampak gre to enostavno za, bom rekel, relativno enostavno kaznivo dejanje. Če pa imaš ti več oškodovancev, ki najprej niso niti pripravljeni izpostavljati se, potem oteženo je samo preiskovanje, potrebni so takšni dokazni standardi, potem seveda je potrebno temu primerno tudi posvetiti določen čas.

tiste situacije, ko bi nekdo najprej tekel do osumljenca in ga v stilu filmov, ki jih poznamo rekel, zdaj pa še ti povej, saj vse vemo. Ne gre tako. Žal je ali pa prav je tako, da policija zbere vse dokaze, da policija postori vse kar je potrebno in potem seveda pride do oškodovanca, bodisi za zaslišanje bodisi z odredbo, ki jo sodišče izda za hišno preiskavo ali za pregled opreme v računalniški in kogarkoli že. Tako da,

je očitek glede volitev predsednika republike in pa, bom rekel, preferiranje ali pa neenaka pa neenaka zloraba načela enakosti pred zakonom. Torej, za eno kandidatko so posredovali dopis tako zunanjem ministrstvu kot še komu drugemu, za vse ostale pa niso. Zdaj, o tem smo mi v četrtek še kar dobro razpravljali. Mislim, da smo stvari tukaj pojasnili, pa vendar kljub vsemu zaradi javnosti bi rad poudaril še enkrat. Vsa praksa od leta 1997, nenazadnje tudi volitve 2007, o katerih smo že večkrat govorili, kjer je bil predsednik Vlade gospod Janez Janša, kjer je bil zunanji minister Dimitrij Rupel, notranji gospod Dragutin Mate, se je ista praksa uveljavljala kronološko, tako kot so prihajale prošnje za pridobivanje podpore, tako so bile tudi potem posredovane naprej. In tukaj enostavno ni

Za zaključek bi povedal še nekaj. Spoštovano ministrico dobro poznam, imel sem čast davno nazaj tudi z njo sodelovati. Lahko povem, da je strokovna, lahko povem, da je predana, izjemno podkovana, neomajna in poštena in taka je tudi danes morda še bolj, ker ima več življenjskih izkušenj. In je ena redkih oseb, za katero pravzaprav bi dal tudi roko v ogenj. In veste, je danes v vsej tej zgodbi, interpelaciji ni zgodbe, ni zgodbe, ki jo poskušate prikazati, ni zgodbe, ki poskušate naprtiti neko odgovornost, je samo zgodba, ki kaže na to, kakšna je vaša želja po temu, da poskušate to vlado čim bolj spotikati in preprečiti uspehe. Zaenkrat, če nas pogledam, verjamem, da se to ne bo zgodilo in tudi sam bom deloval v tej smeri in verjamem, da smo koalicija trdna, poenotena in bomo to danes z lahkoto ubranili. In tako, spoštovana ministrica, jaz vam želim samo še veliko uspehov v bodoče. In interpelacija je brezpredmetna. Hvala lepa.

poslanec Grims, ki se non stop ponavlja ene in iste svoje teze samo zato, da se odpre pot za možnost replik, ko bom poslušala te nevzdržnosti s strani predlagatelja, ki jih nikoli ne zmanjkal Ta interpelacija ne samo, da je dobesedno abotna, je tudi, bom rekla kar naravnost, bolj bom ostra, kot sem bila prej v stališču, kjer sem poskušala biti diplomatska, dobesedno perverzna. To, da te interpelacije, institut interpelacije na tako, na tako zavržen način zlorabljaš, da potem tukaj mahaš z nekimi simboli iz nacistične Nemčije, govoriš vse povprek, sprevržeš, kaj to je sovražni govor, medtem ko si sam tisti, ki produciraš sovražni govor, sebe delaš žrtev in govoriš o razčlovečenju sebe s strani ne vem koga, medtem ko si ti tisti, ko razčlovečiš begunce, jih označuješ za migrante-špekulante in varnostno grožnjo samo zato, ker so druge veroizpovedi ali pa druge rase, mislim, to, oprostite, je popolna zloraba instituta. In potem ministrici Bobnar, ki svoje delo opravlja več kot zgledno, nekako tako, kakor bi se spodobilo za ministre za notranje zadeve v neki demokratični, odprti družbi, potem pa ta ministrici obešaš neke objektivne odgovornosti za to, ker so pred, ne vem, ker demonstranti kličejo smrt Janšizmu. In potem govoriš, da kličejo k smrti posameznikov. Smrt Janšizmu je smrt ideologiji, Janšizem ni človek, kolikokrat naj še to povemo, tako kot fašizem ni en človek, ampak je ideologija, da se razumemo, da bomo enkrat že zaprli to poglavje s katerim ves čas mahate. Jaz ne vem, naš poslanec Grims prespal kampanjo svojega kolega dr. Anžeta Logarja, ki je pa pokazal vendarle, da bi lahko SDS morda uporabljal drugačno retoriko, bil neka stranka, ki se lahko izvije iz tega mračnjaštva, ampak ne, očitno je to prespal, očitno dalje klobasati svoje večne, večne resnice, ne, in večne manifeste sovraštva, tukaj nam predoči, potem pa se dela ubogo žrtev in govori o vsem drugem, skorajda o vsem drugem, še o RTV Slovenija, samo o točkah interpelacije ne. Razen ko gre za migracije, to je pa itak večna tema, s katero se SDS oplaja in seveda s katero straši ljudi, razdvaja ljudi in tako dalje in seveda nabira svoje procente. Spomnimo se raznih sej v prejšnjem mandatu. Imeli smo posebno sejo o tem, kako migranti prinašajo k nam bolezni, to je bilo res absurdno, januarja, čez dva meseca

dokazano je, povedala je ministrica, teh nekaj kilometrov ograje, ki je na srečo odstranjene, tega simbola sramote Slovenije,

so se zmanjšalo število kaznivih dejanj, dokazano, in v čem torej vi sploh gradite svojo interpelacijo? Na takih raznih izmišljotinah in pravljicah kot prejšnji četrtek proti ministrici, Tanji Fajon in zanimivo, ne, kako ste se spravili na ministrice, mislim, to je, se človek tudi lahko, zdaj, če se še jaz grem malo psihoanalize, kot naš vrli poslanec Grims, ne, zanimivo, ne, pa vas je kak mačizem razsvetlil, da ste se spomnili najprej navaliti na ministrice, torej na ženski del ekipe? Ne ali pa ja, seveda ministricam ja ne pritičejo varnostne zadeve, ne, se pravi, treba se je spotakniti ob ministrico Fajon, ne, ko se je šlo za te mednarodne varnostne zadeve v zvezi z vojno v Ukrajini, zdaj se spravljate na ministrico Bobnar, ker gre za vendarle varnostne zadeve, potem tukaj hujskate ljudi in si izmišljujete razne številke, koliko stane, koliko stanejo te migracije in tako naprej. Mislim, sramota, res, ne da se mi več niti ponavljati. Prejšnja štiri leta, ves mandat sem se trudila, govorila o migracijah, ure in ure, ma saj vi sploh ne poslušate, briga vas kakršenkoli argument, ne zanimajo vas argumenti, zanima vas demagogija, ne. Levica, odkar je v parlamentu, se trudi govoriti o tem. Mislim, sramota, ne? Potem pa smo imeli v prejšnjem mandatu ministra Hojsa, ki je ločil med plavo plavokimi in svetlolasimi begunci iz Ukrajine in ostalimi, medtem, ko so v Afganistanu so talibi prišli nazaj na oblast, pa ni bil problem, pa se je talibane, pa se, pa se to ni problematiziralo, pa se je Afganistancem ni dalo mednarodne zaščite, ampak se jih je pošiljalo nazaj. Tako je z vašo humanostjo, srčnostjo, dobroto in tako naprej, z vašo krščansko milostjo, kajne? Mislim, tako da, res, dovolj mi je tega, teh zlorab, oglasila sem se samo za to, da si odprem možnost replike, ko boste res govorili že takšne nevzdržnosti, da ne bo za poslušati. Hvala lepa, ministrici pa vso srečo, mojo podporo imate.

Očitno bomo danes spet kot prejšnji četrtek imeli, ko je opozicijska SDS interpelirala ministrico za zunanje zadeve, Tanjo Fajon, odplesali še eno predvolilno referendumsko mimogrede, ministrica je v svojih govorih tako argumentirano odgovarjala, ampak pobudniki niso poslušali njenih besed. Vse argumente je tudi z dejstvi odločno podprla, ampak iz klopi opozicije so prihajale še vedno ene in iste mantre, pa, ki so pa tekom seje bile že zdavnaj ovržene. Upam, da se bomo danes pri tej interpelaciji kar dobro poslušali, predvsem pa vse argumente. Tudi iz strani koalicije je prišlo veliko dobrih argumentov, s katerimi lahko spodbijamo vso vsebino današnje interpelacije. Predelal sem vloženo interpelacijo, ob branju le te pa me je vse bolj spominjalo na čase, ko so politični mediji ene stranke zastraševali državljanke in državljane. Takrat so nas bombardirali s floskulami, kako bodo migranti množično posiljevali, kradli, morili državljane, v družbo pa so praktično ti mediji vsak dan vnašali občutek 15. stoletja,

Ravno tak modus operandi takih medijev, ki stranki pomaga pri tako močni želji po oblasti priti do nje in nato začne vladati v kaosu, razvajati narod in vnašati nemir pri državljanih. Ampak nekje je tega konec. Državljani so takšno strahovladje zaznali in pokazali da si tega ne želijo že 24. aprila, nenazadnje tudi včeraj na predsedniških volitvah, ko so prepoznali, kako neodvisen kandidat je odvisen. No, pa naj se premaknem na en del vsebine interpelacije. Že leta 2015 v času najbolj množičnih migracij se je ukrep postavitev ograj izkazala kot za popolnoma neučinkovitega. Statistika je jasno pokazala po koncu begunskega vala tega leta, da na meji niso zaustavile migracij. In bi bil rad še enkrat jasen v tem izrečenem stavku, da ograja na meji ni učinkovita. Lahko navajate še ne vem kako velike številke, ki smo jih poslušali na začetku seje, poraste in podobno, ampak vaš argument za število migrantov nikakor ne more vzdržati, zakaj bi ograja na meji imela sploh smisel. Še več, poslabšala je življenje ljudi ob meji in posledično je nevarna tako za ljudi kot za živali. Ilegalnih ekonomskih migracij ne preprečuje, pač pa take posameznike sili, da izbirajo bolj tvegane poti, marsikoga stanejo tudi življenje. Bom spomnil na mladoletno kurdsko deklico, ki je utonila. In to se je zgodilo v 21. stoletju, v času ko spoštujemo in ne teptamo življenja vsakega posameznika in to se nikakor ne bi smelo zgoditi, nikakor ne. Vem, očitno takšna zgodba vam ne pride do živega. Pa vas vprašam, koliko življenj bo morala reka še odnesti, da bo postalo jasno, da je ograja nevarna in neučinkovita? Koliko živali mora biti z rezilno žico rezanih pri živem telesu? Koliko, prosim? Podajte mi to številko, koliko žrtev mora še biti na naši južni meji, da se boste zedinili v tem, da je ograja nevarna? Prosim, koliko? Danes. Da je ograja in rezilna žica ob meji moteča za lokalno prebivalstvo, so potrdili tudi mediji. Pazite, tudi tisti, ki so lastniško povezani s stranko SDS, pa bom jih naštel, Ptujinfo, Mariborinfo, Sobotainfo. To so seveda objavljali decembra 2018, ko SDS ni bila na oblasti. Takrat so očitki leteli le zato, verjetno, ker takratna vlada še ni nameravala odstraniti ograje. Danes pa absurd, ista stranka interpelira ministrico, ker odstranjuje ograjo. Prosim lepo, a vi imate slučajno v vaših vrstah sindrom zlate ribice? Ste pozabili o čem ste sploh govorili? In to je točno to, kar sem tudi uvodoma povedal, da niste na oblasti, ko niste na oblasti postanejo migranti prvovrstni problem, a veste? Vse te manipulacije iz vaše industrije strahu in sovraštva imajo rok trajanja. In če se ozrem okrog sebe jasno vidim, da je ta tudi potekel. In tudi, da vas ni sram, da si na račun ubogih ljudi, ki želijo samo dostojno živeti, si vi nabirate politične točke. Absurd. Ministrstvo za notranje zadeve je ob pričetku mandata pristopilo k pripravi celovite migracijske strategije s ključnimi vodili, solidarnost, vključevanje, spoštovanje človekovih pravic. Ob tem je potrebno povedati še dejstvo, da statistični podatki glede kriminalitete ob meji so zelo jasni, migranti niso oboroženi, migranti ne podtikajo požarov in med migranti so seveda tudi nedolžni otroci, mladoletniki in mame. Mi kot visoko razvita družba bi se morali do ljudi, ki so v stiski, obnašati na human in odgovoren način, ne glede na spol, barvo, raso ali veroizpoved, ampak sprejeti migracije kot del našega življenja. Kot otrok se še spomnim, kako smo pomagali in bili solidarni do beguncev iz Bosne. To je tudi mene doletelo.

ampak nasprotno. Našim državljanom in državljankam moramo jasno pokazati, da policija v naši državi zagotavlja varnost, še posebej na obmejnih območjih. Kot razvita družba si moramo prizadevati iskanja novih pristopov do reševanja migrantske krize in to že počnejo na Ministrstvu za notranje zadeve in tudi nekatere nevladne organizacije predvsem na human način in ne z rezilno žico. Pa da bo prišlo še nekaj pozitivnih in spodbudnih besed z moje strani. Slovenija je letos uvrščena med bolj varne države. Po Global peace indeksu smo na 7 mestu vseh držav sveta. Pa spomnite se, kako ste se lani hvalili, da smo na 5 mestu. Za konec bom povedal še sledeče. Spoštovana gospa ministrica Tatjana Bobnar delo, ki ga opravljate, cenim, podpiram vas predvsem v pogledu, ko razumete, da policija ne sme biti le represivni organ. Podpiram pa spoštovanje človekovih pravic in temeljne svoboščine pri obravnavi migrantov. Predvsem pa, da se z vašim delom trudite, da policija ni politizirana, da postaja v službi državljanov, da ne zaklinjate ulic in da z vodnimi topovi raje gasite požare v gozdovih na Krasu in se ne izživljate z njimi nad lastnim narodom. Zato vas bom vsekakor pri vašem delu vedno podprl in to današnjo interpelacijo odločno zavrnil, ker je nesmiselna. Hvala vam, ker z vašim delom delate dobro za to državo dobro, varno in prijazno. Hvala.

Obrnil se bom ravno na mreže oziroma ograje, ko je bilo rečeno. Veliko papirjev je sama ministrica podpisala za vzpostavitev ograj. Takrat je bilo verjetno rečeno, da bo začasno, ampak takrat ni bilo nobenih zadržkov oziroma odpora, da bi ograje bile. Sam nisem strokovnjak za te zadeve, vendarle mnogo držav ima ograje, ilegalne migracije so sedanjost, legalne migracije verjetno ne bi bilo problem ne moremo pa prepustiti in odpreti državo, kakor je sedaj odprta, z odstranitvijo vseh ograj bomo pa še bolj odprli državo. Ker država smo majhna, če bomo spustili noter, ne vem, neko nedoločeno število ilegalnih migrantov, problem niso ilegalni migranti, država to ne bo zdržala. To bo preveliko breme za prebivalce, standard bo, zaradi tega se lahko tudi zmanjšal, vsem. Kar je pa za spoštovanje ilegalnih migrantov in spoštovanje njihovih pravic, azilnih in ne vem kakšnih je pa seveda treba spoštovati, ker prihaja predvsem iz območij, kjer so, je vojno stanje in so upravičeni. Imamo primer sedaj iz vojne v Ukrajini. Sem prihaja večina, ženske, otroci, starejši.

Ne vem, če so oni potrebni nekje iz držav, kjer ni vojne, da tukajle izsiljujejo. Prav je, da se jim pomaga, da se jim pomaga na območjih, kjer živijo. Nismo pa sposobni država, ko smo mi, niti Evropa, da prevzema tako veliko breme ilegalnih migrantov.

kje so bolj odprte mreže na mejah, kjer ne bo problem priti v Italijo, kamor si mogoče bolj želijo. Zdaj je na Vladi druga opcija v Italiji, bodite prepričani, da se bo tam zadeva bolj ustavila. V Avstriji že zdaj pregledujejo zadeve in kaj bo postala Slovenija - migrantski žep. To se bo v kratkem videlo.

Evropa ne more sprejeti niti iz Afrike niti iz Azije, kaj šele ena Slovenija. Druga točka, Druga točka, zaradi nedopustnega favoriziranja ene same kandidatke preko dopisa z Ministrstva za notranje zadeve. Na to so opozarjali tudi drugi kandidati, da bi moralo biti za vse enako. Da bi Ministrstvo za notranje zadeve v luči transparentnosti in enake obravnave naročilo vsem upravnim enotam in pristojnim ministrstvom, da vse kandidate obravnavajo enako in delajo za vse kandidate enako.

da ga policija še ni obiskala; ne vem, mogoče ga zdaj že je, kakšen mesec nazaj se je zelo hvalil. Se pravi, ali ima ali ima tako zavetje ali… To, da se javno hvali, da ga policija še ni obiskala, da ni interesa, verjetno ni dobro za preiskavo, kajne. Izkoriščanih je bilo veliko mladih deklet v tej aferi,

ne. Ne vem, kako bo, če pride zadeva, neka konkretna, kaj lahko naredi vojak, ali naj teče za tistim migrantom, ali so mogoče na meji samo tisti

ujame fizično. Ko ste bili na hearingu, ste zelo kritizirali prejšnjo postavo ministra in direktorata zaradi nepravilnega delovanja na mitingih, ne vem kje vse. Zdaj teh mitingov ni, mi ne hujskamo ljudi proti obstoječi Vladi.

kakor se je vpilo vsakodnevno smrt Janšizma, ne vem komu. Mi tega ne delamo. Tudi petkov dogodek

stepreveliko delovanje proti ljudem na mitingu, uporaba plina, mešanje z vodo. Tudi sama sta bila takrat, ko se je ta odlok podpisal, pa ni bilo nobene pripombe, da bi sama sama ta zakon oziroma ta odlok, ko se je s tem mešanjem plina uporabil, niste imela nobene pripombe takrat. Moti me, da se tudi drugi kriminal, dobro, niste prav dolgo na Vladi, počasi ne raziskuje. Pravih kriminalistov se ne raziskuje. Milijardo iranskega denarja, še zmeraj se nič ne raziskuje.

Hvala lepa. A veste, kolega, prekratko je na oblasti dr. Robert Golob, da bi že imel svoj izem. Vaš izem je pa že kar nekaj časa. Jaz upam, da se bo po današnji razpravi pa uveljavil mogoče Bobnarizem, ker bi bilo to za to državo zelo koristno, če bi se bolj zgledovala po takih ministrih in ministricah, kot je ministrica Bobnarjeva. Težko je v resnici še kaj novega povedati, glede na to, da je cela interpelacija vsebinsko zelo prazna. Tudi, ko poslušamo predlagatelja, v resnici se vrti vedno znova okrog enih in istih stvari, potem pa seveda govori o vsem drugem, zato ker enostavno vsebine interpelacije v resnici ni. Sem pa vesela, da je ministrica Bobnarjeva v svojem odgovoru na vse te izmišljene očitke tako eksaktno povzela vsa dejstva, vse kar je naredila že v tem času od kar je postala ministrica in tega ni tako zelo malo, tako da je njen odgovor v resnici kar obsežen. Sama ga je zelo podrobno predstavila. Težko je v resnici še kaj novega povedati, se je pa seveda potreba potrebno na neke stvari vendarle odzvati. Ko sem brala to interpelacijo, sem se najbolj čudila nad tem, da so v bistvu skozi njo neki očitki, ki niso resnični. Pa to me še ni tako čudilo, ker to je pač »modus operandi« te stranke. Čudilo me je pa to, da so predlogi v interpelaciji, kako bi ministrica morala ravnati, v resnici napotila na protizakonito ravnanje. Torej vi interpelirate ministrico, ker ne deluje protizakonito in ji dajete napotek, da mora ravnati protizakonito. Kar se dotaknemo recimo enega takega primera, in to je to vaše zatrjevanje, da se je v primeru zbiranja podpisov za predsedniške kandidate neupravičeno favorizirala samo ena kandidatka. In potem ste polni nekih predlogov, kako bi ministrstvo moralo ravnati, kako bi moralo pošiljati takšna obvestila za vse kandidate, tudi za tiste, ki še niso kandidati, kako bi morali postaviti roke, itn. In če ste, pa jaz upam, da ste prebrali odgovor ministrice,

v enakih primerih počne že od leta 1997. Od leta 1997 je praksa ves čas enaka, tudi pod vašimi ministri, ves pa svojega ministra niste interpelirali zaradi enakega ravnanja. Na primer vaš predlog je noter naveden, da bi moralo ministrstvo poslati tovrsten dopis z napotki, na katerem naslovu se zbirajo podpisi za vse kandidate od prvega dne naprej, ko nekateri od njih še sploh niso kandidati, nekateri niso zbrali podpisov, ministrstvo ne ve, ker niso dolžni sporočiti ministrstvu, da so kandidati. Ne vem, mogoče bi morala ministrica spremljati časopise in si vsako jutro narediti spisek, kdo se je pojavil kot kandidat in potem kar preventivno, da se zavaruje za njega, poslati naprej obvestilo. Tako si namreč vi to predstavljate. In tako seveda to ne gre. Potem očitate ministrici, kako že, s svojim povabilom, s svojo retoriko privabila migrante v Slovenijo. Jaz vas naj spomnim na eno izjavo ministra Hojsa, ki je govoril o 200 tisoč Ukrajincih, ki so dobrodošli v Sloveniji, ker jih potrebujemo in tako naprej, da se ne spuščam v tisti del, ki ga je že prej omenila poslanka Sukič, in je dejansko tako tudi poziv izgledal, kot je Nataša povedala. Marca letošnjega leta so se začeli trendi navzgor. Marca ministrica Bobnar še ni bila ministrica, nek drug človek je bil minister, pa tudi njemu niste nič očitali, niste mu očitali. In jaz vem, da si vi očitno predstavljate, da je Slovenija en taka osamljena zimzelena oaza v puščavi Evrope, samo ni, ni in je odvisna od tega, kaj se dogaja, ne samo v Evropi, tudi v vseh ostalih državah. In tako kot ves čas in kot je že tudi ministrica poudarila, nobena država ne more urejati migracij sama, vse se dela v sodelovanju. številke o katerih govorite, so številke, ki so značilne v tem trenutku za celotno Evropo, popolnoma nič drugače ni drugje, kot je v Sloveniji, je pa drugače nekaj drugega, številke, koliko tihotapskih mrež, koliko kaznivih dejanj in koliko tihotapcev je bilo odkritih drugje, pa koliko v Sloveniji, ker je bila slovenska policija pri tem zelo uspešna. In izkazalo se je v tem času, da je individualnih prehodov bistveno manj kot pa organiziranega kriminala, ki ga pa, mimogrede, spodbujajo tudi ograje, ki jih zdaj vi ne dovolite umakniti.

In ko teh ograj ni bilo, so bili prehodi individualni, vsak, ki je bil v stiski, ki je prišel tako daleč peš, je iskal svojo pot na svoj način. Zdaj pa ne, zdaj pa to spodbuja te kriminalne združbe, da seveda ponujajo te storitve in ljudi tlačijo v razno razne kombije in avtodome, jih vozijo čez Slovenijo, čez Slovenijo ne v Slovenijo, čez Slovenijo z nevarnostjo za njihovo življenje, potem pa smo slišali zdaj v zadnjih nekaj dneh tudi poročila iz drugih držav, kako ti ljudje morajo potem najprej odslužiti **53. v Evropo in so nastanjeni v nekih šotorih in delajo v nekih delovnih razmerjih, ki to niso za to, da odslužijo za to storitev. In pasivnost ministrice je vaša naslednja točka. Jaz sem zelo vesela, da je ministrica Bobnarjeva tako lepo povzela v svojem odgovoru. Koliko pogovorov, koliko sestankov, koliko je bilo nenazadnje njenih pobud njenim kolegom, ministrom drugih držav, ki so bile upoštevane, ki so bile realizirane. Ne bom jih zdaj naštevala samo primeroma, tako z Italijo, kot z Avstrijo, kot Srbijo, kot z Bosno, da ne naštevam sploh naprej. Sama je tudi povedala, da je načrtovan sestanek policij za to, da se bodo uskladili, ker kot rečeno, rabimo usklajeno delovanje vseh držav na tem področju in ravno to se dogaja. Jaz sem posebej vesela, da je bilo ustanovljeno tudi posvetovalno telo Varna, solidarna in vključujoča družba, ker to je točno to, kar si mi želimo, varna, solidarna in vključuje, vključujoča družba in tako bi morali delovati že ves čas. Kaj je naloga tega posvetovalnega telesa? Dialog s civilno družbo, nadgradnja strategije za celovito upravljanje migracij in pa prenova področne zakonodaje, da se vendarle ugotovi kje pa so še mogoče kakšne kakšne stvari, ki bi jih bilo treba popraviti, da bo vse skupaj bolj učinkovito, bolje delovalo, da bodo postopki hitrejši in da se ne bo zatikalo tam, kjer se v resnici ne sme zatikati. Dajmo se še enkrat vrniti, ker to je meni zelo ljuba tema, na te vaše portale, ki jih obvladujete. To smo že zadnjič govorili na pristojnem parlamentarnem delovnem telesu, sem takrat prebrala, pa bom danes tudi, ker mi je tako zelo všeč, zato ker je to črno na belem dokaz, kako se vaša stališča, vaša komunikacija ali pa vaša zavajanja, to je mogoče najboljši izraz, spreminjajo. Torej, berem objave lokalnih spletnih portalov, katerih lastniki so povezani ali pa so zelo blizu SDS. Na primer Ptujinfo, Mariborinfo, Sobotainfo ti SDS portali kako so ti portali poročali recimo decembra 2018, ko SDS ni bila na oblasti in so objavljali na primer, pa zdaj citiram: »Moti nas, ker do ograje enostavno ne moremo nič sejati, orati, skratka nič. Nič drugače se ne godi ljudem v središču ob Dravi, tudi tam je na meji najprej postavljena panelna ograja. Ko je govora o odškodninah, podobno kot v Pomurju niso zadovoljni. V lanskem letu so bile odškodnine izredno majhne, v letošnjem letu sploh nimamo podatkov o tem ali bi se kdo odločil, da bi ponovno vložil vlogo za te odškodnine. Je pa res - pozorno, poslušajte sedaj -, da se počutiš, kot da si v živalskem vrtu. Vse okoli tebe je ograjeno, človek nima prostega prehoda, nimaš nič.« konec citata. Potem na vprašanje, ali so v vsem tem času v Zavrču videli migrante. Ena od domačink pove, citiram: »Ponoči velikokrat slišim, da s helikopterji letajo okoli, da jih verjetno iščejo, včasih drugi dan tudi slišimo kaj po radiu, da so jih lovili ali podobno, toda do mene, lahko bi dejala, do nas še niso prišli. Prebivalcem ob meji pa je skupno eno, vsi si želijo, da bi oblasti ograjo čim prej odstranile.« To so vaše objave, to so vaše tudi razprave takrat, če se dobro spominjate. Vsi ste jim sledili tem usmeritvam pri svojih razpravah, nobenemu ni padlo na pamet govoriti, da je ograja super in fajn in da se bo naredila zelo velika škoda za Slovenijo, če se bo ograja odstranila. Noben ni niti pomislil na to, da bi razpravljal o tem kaj bo s tisto pot, s tistim podjetjem, ki je državi prodalo ograjo. Tudi to ni padlo nikomur na pamet. To pa sedaj pač počnete in to navkljub temu, da so tudi župani (nadaljevanje) praktično vsi v en glas povedali, da je ograja in žica moteča. Oglasil se je župan občine Kostel, župan občine Bistrica ob Sotli, Črnomlja, Podčetrtka in tako naprej, da ne bom zdaj še to brala, ker sem vam tudi že zadnjič, mislim, da prebrala. Ampak to je ta vaša retorika ves čas, to sovraštvo, te delitve, ta nestrpnost, mislim, to ne pelje več nikamor in celotna interpelacija v resnici temelji samo na tem, v celotni interpelaciji ni enega argumenta, zaradi katerega bi se kdorkoli sploh lahko vprašal o delovanju pristojne ministrice, niti enega in ko govorite o zadevi Smode, je to še eden od tistih primerov, ko želite, da ministrica, ji dajete napotilo, da mora delovati protizakonito, tako kot je deloval vaš minister, da se razumemo, ko se je ves čas in povsod vpletal neposredno v delovanje policije. Ko je hodil tja in jim dajal navodila, ko je od njih zahteval, da točno po določenem načinu ravnajo. Poslanci smo bili temu priča takrat, ko se je zaplinjalo Ljubljano, priča smo bili temu, da ni obstajal takrat popolnoma nikakršen razlog za takšno početje, razen navodila ministra bistvu počnete točno to. Pojavi se zadeva Smode, policija dela, ministrica ob vsaki novici, ko se pojavijo neki očitki, zahteva poročilo, dobi poročilo, pregleda poročilo, ampak ne, vi se zdaj pogovarjate, kot da bi ona morala te ljudi zasliševati, kot da bi ona morala opravljati hišne preiskave. Tako kot poslanec Grims pričakuje, da bo ona sedela tu zunaj, zraven teh ljudi, ki ves čas nas čakajo pred Državnim zborom in nas opisujejo z nekimi zelo pisanimi besedami, ne vem, jaz sem razumela, da se pričakuje, da bo ministrica sedela tam zraven in jih umirila ali kako. To je bilo razbrati iz te razprave in to samo priča o tem, kakšna neumnost je današnja interpelacija, o tem, da je namenjena zgolj in samo izčrpavanju te Vlade, izčrpavanju te koalicije in mešanju megle.

in tako kot je rekla ministrica za notranje zadeve, gospa Tatjana Bobnar, Slovenija ni osamljen otok na nobenem področju in tudi na področju migrantske politike. Naša naloga je nedvomno, kako izboljšati sedanjo situacijo pri skrbi za begunce in spodbuditi priprave za čas skupnega življenja z ljudmi, ki bodo morebiti ostali v Sloveniji. Nikakor ne smemo zavajati javnosti. Slovenija je specifično tranzitna za prosilce za azil, saj večina tistih, ki izrazijo namero, odide naprej v druge evropske države. Navedeno ne pomeni, da vse osebe niso upravičene do zaščite ali da gre za ekonomske migrante, ki so zlorabili možnost zaprositi za azil. Statistika kaže, da veliko prosilcev v Evropo prihaja iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Turčije, Venezuele in Kolumbije, torej iz držav, kjer vladajo avtoritarni režimi, kjer so tudi oboroženi konflikti. Spoštovani, evropske družbe migracije dojemajo kot enega največjih globalnih izzivov. Prepogosto jih povezujemo z izrednim stanjem, težavo, pozabljamo pa, da so zgodovinski in družbeno strukturirani fenomen, ki pozitivno prispeva v skupnosti, v kateri živimo. Migracije so naravni fenomen in v našem vse bolj povezanem svetu ena od značilnosti današnjega časa.

Nikdar si nisem mislila, da bi lahko postala begunka. Sem slišala iz ust številnih migrantov iz Bosne in Hercegovine, ki so bili za kratek čas pred leti nameščeni v migracijskem centru v Gornji Radgoni. Sočustvovala sem z otroki, ki so bili vrženi v svet in prepuščeni na milost in nemilost spoštovanju človekovih oziroma otrokovih pravic. Še posebej sočustvujem s tistimi otroki, ki potujejo brez spremstva staršev. Odločitev migrantov s katero živijo do konca življenja, morajo sprejeti v trenutku. Prepuščeni so na milost in nemilost ljudi, ki živijo v miru. Zaradi pomanjkanja solidarnosti so ogrožena njihova življenja, še posebej življenja najranljivejših, to so otroci. Več milijonov ljudi iz Ukrajine je bilo po ruskih napadih prisiljenih zapustiti svoje domove in poiskati varnost v sosednjih državah, da bi zaščitili sebe in svoje družine. Odziv držav, ki sprejemajo begunce, mora biti takojšen in mora zagotavljati človekove pravice. Na desni tribuni govorite o zavajajočih številkah, koliko nas stanejo begunci, o odstranitvi ograje. Meje in ograje so v glavnem v naših glavah. Spomnimo se na zid v Berlinu. Od kar so ga porušili in z njim bodečo žico, jarke, rešeta, opazovalne stolpe, je življenje postalo prijaznejše. Vsi, ki smo kakorkoli vpeti v eno izmed treh vej oblasti, moramo še posebej skrbeti za humanost, za človekove pravice. Prav je, da smo solidarni, da smo sočutni. Kako je z našo mero strpnosti, z našimi stereotipi in predsodki, z našim strahom do drugačnih. Smo sočutni do migrantskih družin, ki ne morejo ostati skupaj. Spoštovani, zavajanje in laži niso del politike, ne smejo biti del politike. Ne bojim se migrantov, bojim pa se ljudi v moji bližini, ki si prizadevajo za razčlovečeno prikazovanje migrantov. Ljudi, ki imajo težave s sočutjem, ljudi, ki spodbujajo manipulacije, ljudi ki večkrat stopajo na minsko polje sovražnega govora. Ljudi, ki sijejo ob udarcih, ki jih zadajajo drugim, ljudi, ki zagovarjajo prezirljivo pravico za ene, zapeljivo jabolko spora, ljudi ki silijo zgolj svojo karavano naprej. Spoštovani gospod Grims. Za vse, ki v Sloveniji kršijo pravni red, so v državi Sloveniji ustrezne sankcije. Nikogar v naši državi se načrtno ne izpostavlja nevarnosti. Pa še nekaj bi rekla, čeprav gospoda Grimsa trenutno ni v dvorani, mislim, da je popolnoma odveč vaš neekološki trud s fotokopijami, ki so več ali manj same sebi namen, še posebej sedaj na interpelaciji. Begunci ne smejo plačevati cene za politične igrice. Nekdanje sirske begunce so po vrnitvi domov sirske varnostne sile mučile, posilile, številni so izginili brez sledu. Tudi otroci. Vse, kar so ti ljudje storili je, da so iskali zatočišče v tujini, tam kjer je varno, kjer je mir. Zbežala sem, ker sem pet let videla in poslušala le bombe, streljanje s puško, je izjavila ena od deklic migrantk. Vsak Slovenec mora paziti na vsakega Slovenca. V skladu z deklaracijo o človekovih pravicah pa smo dolžni poskrbeti za ljudi, ki našo pomoč potrebujejo. Podpiram humanost, podpiram stališče ministrice za notranje zadeve, gospe Tatjane Bobnar, zato njene interpelacije ne bom podprla. Naj bo svet, ki ga skupaj rišemo, lep za vse. Hvala lepa.

Danes s to interpelacijo spet trošimo denar davkoplačevalcev, pa razen, da bomo v poznih urah interpelacijo zavrnili, ne bomo danes v resnici nič naredili pametnega za državljanke in državljane, **56. TRAK (VI) 13.35** žal, tudi mi z vami. Pa čez dva tedna, ker ste z zbiranjem podpisov zahtevali tri referendume, se bo zgodba ponovila. Pa lepo prosim, glede referendumov, ne zdaj reči, da bi jih lahko sočasno izvedli z lokalnimi volitvami za manj denarja, ker to preprosto ne drži. Referendum je državnega pomena, gre za volilno komisijo enega formata, medtem ko so lokalne volitve izvedene z drugo volilno komisijo. Torej, lokalno občinsko volilno komisijo. Davkoplačevalski denar bi torej porabili zato, ker ste se vi tako odločili. Ljudje pa bodo še enkrat več, upam si trditi, odločili, da želijo pravno državo, svobodne in neodvisne medije, vlado, ki bo sledila svojim volilnim obljubam in zakon, ki bo zares reševal problematiko dolgotrajne oskrbe. In mi bomo za, trikrat za, ker to pomeni trikrat za dobra in premišljena dejanja za državljane in državljanke. In zdaj zares še k sami interpelaciji. Kolega Grims je v imenu predlagatelja interpelacije imel nastop v katerem se je v bistvu jezil na nas, koalicijo, neverjetna jeza pa se ga polasti, ko govori o zakonitem in pravičnem delovanju ministrice Bobnarjeve. Kolega Grims - aha, ni ga - dobro, zdaj nima nastopa. ponovno, da je policija ponovno odšla na pot ugledne institucije, institucije, ki so ji človekove pravice še kako pomembna kategorija, ki deluje v prvi vrsti za varne pogoje bivanja nas državljanov in da, seveda, policija še vedno sankcionira kršitelje, tudi to je njena naloga, vendar uporablja sorazmerne ukrepe in ne kaznuje zaradi rogljička, ki ga je nekdo pojedel na svežem zraku. In zakaj kolega Grims tako nestrpno in histerično kaže slikovno gradivo televizijskim gledalcem? Pa veste, da s tem prebivalstvu sporočate ponovno, da jih ne spoštujete, pa saj vam ljudje res več ne bodo verjeli, pa ne govorim, da vam niso nikoli verjeli, ampak danes pač ne. Ta interpelacija je farsa, farsa zoper preganjanje zakonitih in doslednih dejanj ministrice za notranje zadeve gospe Tatjane Bobnar. Kolego je zmotilo tudi to, da je danes interpelacija proti ministrici Bobnarjevi in ne proti Fajonovi. A je to res tako zelo pomembno za vas? Kaj bi spremenili v primeru drugačnega vrstnega reda obravnave interpelacij? Ne vem, verjetno nič ne, ker tako kot smo rekli, verjetno se bo ponovil rezultat četrtkove seje. Opozicija torej ministrici očita marsikaj, predvsem pa njeno nezakonito delovanje. A ravno to, da je ministrica ravnala zakonito je danes predmet te interpelacije. Ministrica se zagovarja danes tu predvsem zato, ker je ravnala zakonito in odgovorno, pri tem upoštevala temelje pravne države in človekovih pravic s poudarkom na individualni obravnavi in zaščiti najranljivejših skupin. In to vam gre v nos - individualna obravnava in zaščita najranljivejših skupin prebivalstva, ne glede na rasno, politično, etično, versko pripadnost, za vse enako. Ministrica je učinkovito in takoj preklicala škodljive ukrepe, ki ste jih dve leti sprejemali, zapirali družbo v občine, časovno omejevali gibanje, zapirali šole, športne in kulturne objekte, prepovedali sicer po ustavi zakonite proteste in druge oblike zbiranj do vašega končnega podviga zaplinjenja ljudi na mirnih protestih v Ljubljani. In temu so ljudje aprila rekli ne, odločen ne. V gibanju Svoboda pa smo jim že takrat obljubili, da se bomo takoj začeli boriti za to, da nazaj vzpostavimo pogoje za zakonito delovanje in vrnitev pravne države, torej za pravično obravnavo slehernika. Temeljne vrednote, kot so ustavnost, zakonitost, varnost, pravičnost, se zdaj udejanjajo. In zaradi tega je ministrica Bobnarjeva danes interpelirana, in ne v petek oziroma v četrtek, ker če bi bila ministrica interpelirana v četrtek, ste imeli v mislih, da bi vaš predsedniški kandidat dr. Anže Logar lahko bil novi predsednik države. Pa ste res to verjeli? Državljanke in državljani preprosto hočejo to, kar jim v demokratični državi gre. In Slovenija je demokratična država. In zakaj takšno nelagodje stranke SDS, ko spremlja delo ministrice in njene ekipe? Zato, ker zdajšnje vodstvo notranjega ministrstva že od začetka mandata opozarja na kršitve, ki so se dogajale v času Janševe Vlade na ministrstvu in v policiji. Ministrica pa skupaj s sodelavci odkriva nepravilnosti in lomastenje prejšnjega vodstva v policiji kot tudi posle s sumom kaznivih dejanj. Pa grem zdaj še do ograje. Zagotovo nas ne preseneča, da je predlagatelja interpelacije najbolj zmotilo odstranjevanje ograje na južni meji, pri čemer izpostavljajo povečanje števila ilegalnih migracij in prosilcev za azil. Ja, migracije so, žal, vaša priročna ideološka tema, ki je nepogrešljiv del političnega repertoarja stranke SDS. Za vas so migracije vedno znova orodje za vzbujanje strahu, sovražnega govora in zavračanje drugačnosti, cilj tega početja pa je ustvarjanje vtisa družbene krize ali celo izrednih razmer v državi, ker se seveda takšnem vladanju oziroma na takšen način počutite bolj suverene, saj ste za takšno obvladovanje razmer v resnici specializirani. Pa še glede prosilcev za azil, na katerih temelji interpelacija; tudi to predstavlja sovražni govor zoper ranljive. Dejstvo je, da je delež prosilcev za azil in oseb, ki imajo mednarodno zaščito med migracijsko populacijo v Sloveniji, zanemarljiv. Primerjave, ki jih vlečete čez interpelacijo s številom migracij, so zavajajoče. Res je, kar je bilo sicer danes že povedano, pa bom še enkrat uporabila: letos je res število nezakonitih prehodov meje glede na leto 2021 naraslo, vendar so vsakršne primerjave z lanskim letom, na katere se sklicuje SDS, neprepričljive. Leto 2021 so namreč izrazito zaznamovali ukrepi za preprečevanje epidemije covida-19, ki so pomembno vplivali na čezmejno na čezmejno gibanje prebivalstva. Pri tem velja posebej poudariti, da se je število ilegalnih migracij začelo dvigovati že marca, že marca, torej še v času prejšnje Vlade, a tedaj to zanjo ni bilo pomembno oziroma ni bilo omembe vredno, saj se niso s tem problemom ukvarjali, niso sprejeli enega ukrepa, ki bi reševal oziroma naslavljal to problematiko. Povečanje števila ilegalnih migracij ni torej v ničemer povezano s prihodom zdajšnje Vlade ali ministrice Tatjane Bobra Bobnar, kot tudi ne z napovedjo odstranjevanja ograje na meji. Podatki policije ne dajejo podlage za ugotovitev, da ograja učinkovito odvrača ali celo preprečuje nezakonite prehode. Ograje in zidovi na meji le spodbudijo uporabo novih poti, ki zaobidejo fizične ovire. Do naraščanja števila ilegalnih prehodov meje tako ni prišlo zaradi nekaj kilometrov odstranjene ograje in ministrice Bobnarjeve in tudi ne samo v Sloveniji, temveč po vsej Evropski uniji. Pa gremo še na zgodbo Fotopuba in očitke v zvezi s tem. Česa ni naredila ministrica v tej zadevi in kaj vas tako muči, kdo so bili nekdaj gostje v tem pubu? Evidentno pa je nekaj drugega v tej zadevi, in sicer, da se je obsežna policijska preiskava zaznanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost začela takoj, na način, ki je skladen z zakonodajo, strokovno in predvsem transparentno. Še več, policija je v tej zadevi sodelovala tudi s tujimi varnostnimi organi, o uspešnosti preiskave potrjujejo številne vložene ovadbe za kazniva dejanja. Na pristojne institucije so tako vložene številne ovadbe zoper različna kazniva dejanja zoper različne osebe. S tem se je delo policije v tej zgodbi zaključilo, ker za drugo zakonske podlage za ukrepanje nima. O očitku, kot je pa favoriziranje predsedniške kandidatke Pirc Musarjeve pa je bilo veliko povedanega že v četrtek pri interpelaciji ministrice Fajonove in je brezpredmetno, neutemeljeno, izrabljeno z namenom vaše predsedniške kampanje. Lahko pa na tem mestu čestitam naši novi predsednici. Vesela sem za Slovenijo. Pa še morda to, kolega Mahnič pravi oziroma je pri svoji razpravi navedel, navajal: »Policija dela kar hoče, policija ne bo rešila gospodarskega kriminala v državi.«, pa mi smo spet v paralelnem svetu. Policija je v času vaše Vlade delala kar je hotela, pa tu mislim predvsem na to, da je delala na ukaz, a brez pravne podlage, kar sem pa že povedala. Danes dela policija v skladu z zakonskimi pristojnostmi upoštevajoč pri tem temeljne človekove pravice svojih državljanov. In kako je vaša vlada reševala gospodarski kriminal? Tako, da ga je povečevala. Kaj in kako ste nabavljali maske, ventilatorje, kako ste vse hoteli pomesti pod preprogo, zaposlene v državnih institucijah, ki so opozarjali na nepravilnosti, odstranjevali. Ja, nekako tako ste preganjali gospodarski kriminal. Ministrica, gospa Tatjana Bobnar svoje poslanstvo, vlogo ministrice za notranje zadeve opravlja v skladu z najvišjimi standardi za učinkovito in zakonito vodenje resorja in samo za to res ne more biti interpelirana. Vem pa ja, da je to zdaj vaš modus operandi in to me resnično žalosti, ker to najverjetneje ni vaša zadnja interpelacija v bližnji prihodnosti. Jasno je, da ministričino učinkovito delovanje vnaša nemir v vaše vrste. Verjetno vas je celo strah in zato se v paniki zatekate k neutemeljenim in smešnim očitkom na njen način. Takšne interpelacije, tako prazne, tako neosnovane ne bom podprla. Bom pa zaželela srečno ministrici tudi pri vnaprejšnjem vodenju resorja na takšen, na tako zakonit in tako učinkovit način

Hvala za besedo, predsedujoča. Skupina poslank in poslancev Slovenske demokratske stranke je vložila interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve, mag. Tatjane Bobnar. Med očitki, ki jih navajamo v interpelaciji se bomo dotaknili samo dveh, in sicer, zaradi očitne zlorabe funkcije, zavajanja javnosti v zvezi z ilegalnimi migracijami ter odstranitvijo zaščitne ograje na južni meji Slovenije. opustitve dolžnostnega ravnanja priprave strokovnih podlag pred začetkom odstranjevanja zaščitne ograje na južni meji Slovenije ter zavajanja javnosti v zvezi s tem. delov se dotikam zaradi tega, ker prihajam iz območja meje s Hrvaško, ki je eden od očitkov v interpelaciji. Temeljna naloga Ministrstva za notranje zadeve je zagotavljanje varnosti in zakonitosti. Naloga Ministrstva za notranje zadeve je tudi varovanje zunanjih mej Republike Slovenije, kar pomeni, da je dolžnost ministrice pri opravljanju njene funkcije, da stori vse, da preventivno, operativno s pomočjo policije preprečuje ilegalne prehode meje. Leta 2017 je na ozemlje Slovenije prišlo

pa se je glede na lansko leto število vdorov ilegalnih migrantov spet bistveno povečalo in vse kaže, da bo dosežen nov neslavni rekord. Do konca septembra je bilo teh 15 Ti podatki izhajajo iz odgovora Vlade Republike Slovenije na poslano vprašanje poslanke Anje Bah Žibert. Je pa pomenljivo, da se ti podatki iz omenjenega odgovora Vlade z dne 8. 11. 2022, ne ujemajo oziroma niso skladni s podatki, ki so navedeni v odgovoru na interpelacijo, kjer so podatki drugačni in sicer, za leto 2017, prehodov meje in 2018, 9 tisoč 149 ilegalnih prehodov meje in pa 2019, 16 tisoč 099 ilegalnih prehodov meje. Za obdobje od januarja 2022 do konca septembra pa že nekako 14 tisoč 742 ilegalnih prehodov meje. Zato me zanima: Kakšni so razlogi, da se ti podatki ne ujemajo in ne morem se znebiti vtisa, da se podatki po potrebi določajo? Ali jim je verjeti ali verjeti navedbam, da ministrica ustvarja pogoje za zagotavljanje varnosti ob meji, da zagotavlja, bom rekel, varnost ob meji. Menim, da ne. Podatki o ilegalnih oziroma nezakonitih prehodih meje govorijo sami zase, govorijo o trendu porasta. Trend porasta je razviden tudi pri izraženih namerah za mednarodno zaščito, za azil. Kaže tudi na očiten porast problematike zlorab našega azilnega sistema in temu pritrjuje tudi policija v svojem poročilu. Julijska odločitev o odstranjevanju ograje na meji s Hrvaško je sporna, je neutemeljena, je neodgovorna do državljank in državljanov, je neodgovorna do Slovenije, neodgovorna za zagotavljanje varnosti. Odstranitev ograje daje napačen signal ilegalnim migrantom in tihotapskim združbam na migrantski poti. Na nerazumnost in neodgovornost vladne odločitve na predlog notranje ministrice, sta v nedavni oddaji Za faktor opozorila tudi Nina Bojović, pravnica in strokovnjakinja za javno naročanje, ter Andrej Rupnik, strokovnjak za varnostna vprašanja. Zanimivo je tudi dejstvo, da je predsednik Vlade, dr. Robert Golob, 9. 11. 2022 tvitnil, začeli smo odstranjevati žico na meji, kar dejansko ne drži. Odstranjuje se namreč že dlje časa po julijski odločitvi Vlade. Kdo je tukaj, zavaja? Mogoče bi še samo ministrici za notranje zadeve postavil dva vprašanja. V prvih devetih mesecih je bilo po podatkih Frontexa na zunanjih mejah v EU registriranih več kot 228 tisoč nezakonitih prehodov, od tega se nekako deli na vzhodno sredozemsko pot in pa centralno sredozemsko pot, ki potem se nekako kanalizira na zahodno balkansko pot. Tu me predvsem zanima oziroma zanima tudi naše ljudi ob meji: Kako bo potem, ko stopi Hrvaška v schengenski informacijski sistem oziroma varovanje zunanje meje Evrope, ko bo potrebno varovati tisoč 350 mej? bomo mi, ki živimo ob meji, deležni podobne varnosti, kot smo jo sedaj, ker vemo, da v Ljubljani ne občutite toliko tega, ampak mi ob meji pa sigurno. Tako da, mogoče v tem smislu. Ali se bo potem meja varovala podobno kot sedaj ali se bo pa vzpostavilo globinsko varovanje? In mogoče še, vsi tisti, ki mislite, da ob meji ni varnostnih problemov, bom rekel, pa tudi prej, ko ste omenjali sprojevalce, te tihotapske združbe. (nadaljevanje) in smo jo vedno podpirali in bom rekel, da izredno, izredno dobro izvajajo, opravljajo svoje delo vse policistke in policisti na meji, zato se počutimo tudi zaradi njih bolj varni in da boste mogoče malo bolj razumeli to zadevo, da tudi ti spremljevalci objestno vozijo po naših cestah, s tem nekako ogrožajo vse prebivalke in prebivalce ob meji, domačine,

ki prvi dan plača tisoč 200 evrov kazni, to pomeni na neko, bom rekel, bogatelo vseh teh kriminalnih združb in da ga naslednjo noč spet dobijo isti policisti na, pri pomoči pri ilegalnih prehodih in zato pokasirajo določene vsote denarja. Tako da mogoče tudi tu vprašanje na moje vprašanje. Hvala.

Spoštovani kolegice, kolegi, ministrica in njena ekipa! Zelo težko je razpravljati po taki uverturi v današnjo razpravo. Skušal sem zadeve tudi umiriti s postopkovnim, ampak očitno v tem parlamentu niti postopkovnega noben ne jemlje resno. Taka razprava o, s toliko pretiravanji, s toliko napihovanja, s toliko zavajanja, enostavno ne bi smela imeti prostora v tem parlamentu, sploh pa ne način sovražnega govora in dejstev, ki jih želi prikazati kolega Grims, ki to niso. Si ne zasluži prižganega mikrofona in tudi ne prižganih kamer in televizije. Govoriti in primerjati današnjo varnostno situacijo v državi z neko varnostno situacijo Hitlerja in Nemčije in izpred tridesetih let in ne vem kaj vse, je katastrofa. Govoriti o svobodi javne besede, pa pri tem izrekati vse možne žalitve, sovraštva, nestrpnosti, hujskaštva, se je pa treba vprašati, kje je svoboda javne besede in kje jo je potrebno omejiti, morda tudi kdaj se poslužiti kot predsedujoči izklopa mikrofona, v takem primeru. Konec koncev nas posluša veliko ljudi, tudi mlade, otroke, mladostnike imamo na našem balkonu, ki včasih poslušajo te seje in je, kar, me je sram, kot poslanca, da sedim v taki sredini in poslušam tako tako gnojnico. Veliko se srečujem na terenu z ljudmi, me vprašajo, kako je v parlamentu, vidim, da razpravljate vsebinsko in tako vsaj vi in kako prenesete vse to, kar se tam dogaja? Edino kar rečem, je, da moraš imeti človek jeklene živce in jeklen želodec, da vse to prebaviš. Zdaj pa gremo na interpelacijo. Že za prejšnjo interpelacijo in v prejšnji interpelaciji v četrtek sem govoril, da 27 ur in pol razpravljati o interpelacijah, ki nimajo neke osnove, je izguba časa, pa to ne pomeni, da poslanci ne želimo delati. Dajmo delati konkretne, za življenje ljudi, pomembne stvari. Zaupanje v policijo je na podlagi raziskave se dvignilo, v tem času. Policija deluje strokovno, odločno, ministrica je kompetentna, odgovorna in tudi zelo konkretno je zavrnila vse insinuacije, ki so v tej interpelaciji bile predstavljene. Dajmo se vprašati, kje so realni, resni, najbolj pereči problemi, če govorimo o varnosti v državi? Največ jih je očitno doma, v družinah, kjer je največ nasilja, medvrstniškega nasilja, teh stvari se je potrebno lotiti. Slišali smo ministrico, tri najbolj pereče teme na obmejnem pasu, kjer govorimo o migrantih, so pa nasilje v družinah, neplačevanje preživnin in kršenje pravic delavcev.

pa ljudem odtujil ne vem kakšno premoženje? Zgolj eno zavajanje. Ograja na meji. Gremo v Schengen tudi z Republiko Hrvaško in čez mesec in pol bo Schengen, mi bomo pa imeli tam en kup ograje, ki pa itak nikoli ni bila na celotni meji 670. kilometrov. In na koncu paradoks, največ prehodov meje je ravno tam, kjer je ograja in drugje po cesti, kjer pač tihotapci vozijo velike skupine ljudi v natrpanih kombijih, tovornjakih in podobno in imamo med zaporniki v Republiki Sloveniji 22 % procentov ljudi, ki so tihotapci, se ukvarjajo s trgovino z ljudmi. To so resne težave. Deliti migrante na tiste, ki prihajajo iz Ukrajine, tudi Sirijci prihajajo iz vojnega območja, pa še verjetno marsikdo drug, ni pravilno. Spodbujanje nasilja, podpihovanje sovraštva, sovražni govor, sovražna retorika, tega je bilo v izvajanju predlagatelja toliko, da je že res težko poslušati. Vprašam pa se, ali smo v tem parlamentu, so nekateri izgubili stik z realnostjo, ker če samo par teh stvari zapišem v Google, na primer zrcaljenje, projekcija, pripisovanje tistega, kar imaš sam, nekomu drugemu in še napihovanje tega, dobimo zelo zanimive diagnoze. Dajmo še malo o številkah. 2015 je bilo 360 tisoč migrantov v Sloveniji. Tudi sam kot vodja medgeneracijskega centra pri Slovenski filantropiji sem pomagal pri reševanju situacije s prostovoljci, zaposlenimi, cele šihte, šesturne, osemurne delavnike, tudi ponoči. Vam povem zanimivo zgodbo, bilo je veliko ljudi, ki so bili zaradi takšne in drugačne predstave prestrašeni, so se bali migrantov, niso želeli tega početi, pa je bilo nekaj izmed njih tudi takšnih »dajte me, bom probala, pa da vidim« in vam povem, ko so prišli nazaj, so rekli. »še me dajte, ker želim pomagati, ker vidim, da so to ljudje, da so to otroci, kako so pridni ti otroci«, če se jim stvari povejo, so tudi sami za sabo počistili tiste kampe, ko se je z njimi začelo pogovarjati in ukvarjati. Tako, da če človeško delamo z ljudmi, bo tudi verjetno odziv drugačen. Govoriti o nekem hudem varnostnem tveganju je spet eno veliko zavajanje, ker imamo varnost sedaj na višjem nivoju, kot smo imeli v preteklem času. Zdaj pa še drugi dve stvari. Volitve. Gre za zgolj tehnično stvar, ki smo jo premlevali na prejšnji seji že ne vem koliko ur, tudi sam sem se je poslužil 2007 na predsedniških volitvah, uporablja se jo pa lahko že 25 let in smo že več kolegov naslovili to kot edina možnost v zakonu, da najdeš najdeš poti do tega, da ti nekdo omogoči podpis za sodelovanje na volitvah ali referendumu, česa ste se tudi vi posluževali s tem, da nekomu se sporoči naslov tistega, ki zbira podpise, ampak tisti, ki zbira podpise mora ta interes izkazati in nihče ni bil zavrnjen niti v času te niti v času prejšnje vlade niti v času vaših vlad. Žica je neučinkovit, nesorazmeren ukrep, to sem že povedal, je pa tudi zelo težko gledati to razpravo danes, ker se mi zdi, da je med nami predvsem tisti radikalni del opozicije, tisti bolj spravni, pripravljen sodelovati, na katerega je tudi vaš kandidat na predsedniških volitvah opozarjal, pa očitno te interpelacije niti s svojo prisotnostjo ne želi podpreti. Zaupam v delu ministrice, ker krepi občutek solidarnosti, predvsem pa spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Hvala lepa za besedo. sTudi meni se zdi, da se danes pogovarjamo o interpelaciji ministrice, ki je interpelirana zato, ker spoštuje pravno državo,

pravilna, vzdržna in primerna, da gre za ljudi, ki iščejo svoj, svojo pravico, svojo svoj mir, svojo priložnost v svetu, ki si ga vendarle delimo. Mislim, da je zelo pomembno in zelo prav, da se odstranjuje ograja na južni meji Slovenije, kajti vse, kar so do zdaj povedali kolegi, kaže na to, da ta ograja nima pravega smisla in da ne ustavlja ljudi, ki se trudijo priti v to svetlo prihodnost, vsaj tako to vidijo. Ograje, ki so resničen problem, so ograje v naših glavah, te je mnogo težje premakniti in za to potrebujemo veliko več časa, moči, energije in vsega, kar je potrebno, da ljudje začnejo na stvari gledati drugače In zato še posebej cenim to, kar dela aktualna ministrica na področju migracij. Pa tudi nismo še ljudje pozabili na smrti, ki so se zgodile predvsem zaradi ograj. Jaz sem prepričana, da imamo vsi ljudje neko poslanstvo na tem svetu, vsi smo vsaj v nekem obdobju otroci, mame, očetje, sestre, brati, tete, dedki, babice. Ni važno, od kje smo, kako izgledamo, kakšna je naša barva kože, vsi to doživljamo enako in ni pravzaprav hujše tragedije kot to, kot je smrt nekoga, ki ga imamo radi, še posebej, če smo zanj skrbeli, bi bili odgovorni. In prav take smrti so se dogajale na naši južni meji zaradi naših ograj, verjetno predvsem tistih v glavah. Bili so dečki, mladi možje, bila je tudi deklica, ki je spolzela po reki iz ramen svoje mame. Verjetno je bilo življenje, ki so mu ubežali ti ljudje, neznosno, verjetno si lahko predstavljamo, da nihče ne bi šel na tako pot, če bi mu bilo doma lepo. Ne vem, če si sploh lahko mi, ki tukaj živimo udobno življenje, predstavljamo, v kakšen položaj so pahnjeni ljudje, da se spravijo na tako nevarne poti kot jih ubirajo migranti, ki se potem, ki pri nas zaprosijo za azil. In čeprav je toliko govora s strani predvsem stranke SDS tem, kako nas migranti ogrožajo, kako, kako bomo postali žep, kako in to že vse od, no, že precej dlje kot 2015 se to vendarle ne zgodi. In situacija kakršna je zdaj, prav pred nedavnim sem sodelovala na enem pogovoru pri županu v kraju, ki ima tudi del azilnega doma. In poročilo policije je bilo zelo jasno. Od vseh kaznivih dejanj, ki so se v kraju zgodila v letošnjem letu, ni niti eno kaznivo dejanje bilo povzročeno s strani ljudi, ki so tudi nelegalno prišli v Slovenijo in zaprosili za mednarodno zaščito. Meni se zdijo ti podatki zelo povedni, to pomeni, da nam ti ljudje ne prinašajo nevarnosti, ti ljudje samo poskušajo najti svoj prostor pod soncem. In če bi imela to možnost, bi moje kolege iz stranke SDS, gospoda Branka Grimsa poslala na eno ekskurzijo v vesolje. Mogoče se spomnite, jaz se zelo dobro, obstaja ena astronavtka slovenskega rodu, Sunita Williams, ona je v enem članku enkrat v enem intervjuju v Sloveniji rekla, opisovala je, kako izgleda, ko greš v vesolje in je rekla, da da se iz vesolja zdi skoraj nemogoče, da ljudje na Zemlji ne bi sodelovali, od tam je vsak konflikt trapast in je to ta zemlja, ki jo vidiš tam, naš skupni dom, nima mej Je majhna in je od vseh. In se spomnim, že takrat, ko sem to brala, se mi je zdelo, vidiš, to resnično bi morali si, ni dovolj, da si gremo širiti obzorja, samo malo čez mejo. Verjetno rabimo kaj več in tak pogled iz vesolja bi bil še kako dobrodošel za vse, ki imamo preveč mej v svojih glavah. Nič ne koristijo. In zato sem zelo vesela, da ministrica tako zelo poudarja človekove pravice, ki jih imamo popolnoma vsi ljudje na tem svetu

moram odzvati, četudi ne vem kako sploh naj formiram oziroma ubesedim, da ne bom nespoštljiv, in da me ponovno ne obsodite spodbujanja sovražnega govora. Ampak, če sem le delno neposreden menim, da ima gospod Grims velike težave z dojemanjem realnosti in prosim, da ne projecirate lastnih metod in lastnih vrednot na druge, saj ste sami temu česar nas obtožujete, najbolj podobni. Se opravičujem, da sem začel na ta način, saj je današnja tema interpelacija notranje ministrice, gospe Tatjane Bobnar, ampak je predlagatelj večkrat šel čez vse meje, kakor tudi vodenja te seje pod vodstvom gospoda Krivca, in me zaradi oklicanih dolgoletnih izkušenj to še toliko bolj skrbi. Interpelacija govori o odstranjevanju zaščitne ograje. Podatki, ki jih bom navedel v nadaljevanju, pa dokazujejo, da gre za drugo v vrsti neutemeljenih interpelacij. Postavitev ograje je bila spornejša kot sama odstranitev. Zakaj? Ker pred postavitvijo ni bila izvedena znanstvena analiza potreb, ampak je bila postavljena zgolj politično in na enak princi, kot ste sprejemali odloke. Pa na tem mestu postavitvi niti ne očitam, zadeve so bile negotove in se je ravnalo, upam, v najboljši veri. Kljub povedanemu pa zaradi postavitve ni bila vložena interpelacija. Za razliko pa je zdajšnja ministrica pred odstranitvijo naročila oceno tveganj. Iz analize je ugotovljeno, da odstranitev ne povečuje tveganja. Potrebno je omeniti tudi, da statistika nakazuje, da je število evidentiranih ilegalnih migrantov leta 2019 in 2020 skoraj enaka kot danes, tistih neevidentiranih pa je bilo leta 2019, 2020, bog vsi ga vedi koliko. In je problematiziranje glede 15 tisoč nelegalnih prehodov na leto napram 13 tisoč nelegalnih prehodov dnevno, zanemarljivo in neutemeljeno. Hkrati pa povečanje prehodov v letu 2022 velja za celotno Evropo in Slovenija ni unikum v tem pogledu. Preventivno pa se je nadzor povečal z vzpostavitvijo video nadzornega sistema in uporabo visokotehnoloških sredstev, kot so termovizija in drugi sistemi za nočno opazovanje, ki so drastično, drastično učinkovitejši kot sama ograja. Glede učinkovitosti ograje pa je tako. Prvič, da niti ni bila postavljena čez celo mejo. Drugič pa, če si predpostavljate, da je ograja neprebojni sistem, je prav to največje tveganje za državno varnost, ker praksa dokazuje, da so organizirane skupine z več tisoč migranti ograjo prebile v desetih minutah, bodisi s podrtjem drevesa ali rezanjem odprtin. Iz tega izhaja, da je veliko učinkovitejši sistem video nadzor za detektiranje in kasnejšo posredovanje organov. Število nezakonitih prehodov je podobno, kot je bilo leta 2019 ter 2022, a velja pri tem ponovno omeniti, da je na podlagi naštetih ukrepov evidentiranje danes nekajkrat večje kot v letih 2019 in 2020. Iz tega lahko sklepamo, da pravega števila pred prevzemom vlade pravzaprav ne poznamo. (nadaljevanje) dve leti praktično enaka. Torej, vsi navedeni podatki nakazujejo na to, da je ograja popolnoma neefektivna, razen za divjad, tam je bila pa storjena velika škoda in tveganje za habitat. Vi pa odstranitev prikazujete kot izredno povečanje tveganja in to izrabljate za strašenje državljanov. Podobno kot na drugih področjih izvajate dvojna merila za prebežnike iz Ukrajine in migrante Bližnjega in Srednjega vzhoda; še nedavno tega je tudi na Bližnjem vzhodu divjala huda vojna. Hkrati pa praksa kaže, da je Slovenija za ene kot druge migrante le tranzitna. Zato ne dovoljujem predlagatelju, da nam očita povečevanje tveganja in izvaja primerjavo celo z nacistično Nemčijo. Mene ste pretekli teden obsodili, da širim sovražni govor – zakaj? -, ker sem vašega kolega opozoril, ko je navajen neresnice. To, da nas pa predlagatelj takoj na začetku želi prikazati kot naciste, pa dojemate kot sprejemljivo. Hvala bogu, naša medijska nevtralnost in javno mnenje še ni toliko skvazeno, kot bi si želeli, čeprav ta boj še ni končan. 2022 se bomo ponovno borili, trikrat »za«, prvič za politično neodvisen RTV, drugič za to Vlado in tretjič za dolgotrajno oskrbo. To, da izgubljate del prepričanih iz vaše volilne baze, je posledica tega, da smo mi drugačni, iskreni in svobodni. Za to smo se pripravljeni boriti, ampak v dobrem pomenu besede, vaše neresnice izpostaviti, kot tudi to, da je vaša delitev enih in drugih migrantov pravzaprav odkriti rasizem. In znova dokazujete, da je vaš paradoks dojemanja demokracije, nacizma in še česa diametralno nasprotje od resnice. In verjamem, da je od ograje med dvema državama članic Evropske unije za vas naslednji korak postavitev ograj še med občinami, saj smo bili v času vašega zapiranja med covidom le korak pred tem. Mi tega nočemo. In izrekam ministrici Bobnar zahvalo za spoštovanje pravne države, zahvalo za varovanje temeljnih človekovih pravic vseh narodnosti in zahvalo, da je stališče tako suvereno in prepričljivo zagovarjala.

Hvala za besedo. Spoštovana ministrica s sodelavci, predstavniki Vlade, kolegice, kolegi! Danes smo spet priče interpelaciji, poudarjam, ministrice, spet očitkom proti ministrici, očitkom proti močni ženski. Obtoževanje in degradacija žensk v politiki je očitno spet v modi. Pa naj bo ta šarada danes prva interpelacija, če že tako hoče predlagatelj. Obrazložitev, da je razpored dnevnega reda manipulacija, pa je podobno brezpredmetna kot očitki sami. In očitki so tudi danes, kot so bili prejšnji četrtek v interpelaciji ministrice Tanje Fajon, privlečeni za lase, pa to takšne, moje. Poslušamo o migracijah, ilegalnih prehodih meje, hudih nevarnostih, razpadu sistema in propadu družbe, da migracije povzročajo in s sabo prinašajo uničevanje tuje lastnine, vandalizem in še marsikaj drugega hudega. Pa naj povem še kakšno o tej temi. Pred dobrima dvema tednoma smo v tej dvorani bili priče, milo rečeno, nečednemu dejanju tako imenovanega iskanja sledov uničevanja javne lastnine. V teh dneh, teh tednih so naše ulice, naša krajina polna plakatov v luči že minulih in prihajajočih volitev. V mojih krajih so uničeni, ukradeni, popisani, porisani, tudi z žaljivo vsebino samo oziroma večinoma tisti iz naše politične sredine. Kdo torej nosi vandalizem v srcu in ga goji v domači dolini? Tudi sam sem neredko neposredno ob slovensko-hrvaški meji, na mejni reki,

pa sta se dva župana tistega območja ves čas borila za odstranitev ograje in za povrnitev v prejšnje stanje, sanacijo škode, ki so jo povzročile postavitev ograje in žice. Policisti v teh krajih točno vedo, kje potekajo koridorji, kje se prečka meja in nobena žica, noben zid, nobena ograja, nič ne more tega preprečiti, zajeziti kaj pa šele ustaviti. Tokovi oziroma v zadnjem času bolj kapljanje migrantov se le preusmerja na tiste bolj nevarne odseke, kjer marsikdo tvega svoje življenje, neredko ga tudi izgubi, pa tudi patruljiranje tam je nevarnejše in bolj zahtevno. Zato so vaši očitki navadno strašenje, zastraševanje in izkrivljanje dejstev. Za nameček pa so še mediji, ki so blizu vaši stranki, že v letu 2018 poročali in celo pompozno pisali o tem, da je odstranitev ograje nujna, saj negativno vpliva na življenje tamkajšnjih prebivalcev. Poudariti gre tudi, da Slovenija ni nikakršen migrantski žep, če že, je le tranzitna država. In od tu izvira izvorno psihološko vprašanje o tej sami interpelaciji. Koren tega je ksenofobija, ki pa ima v teh primerih popolnoma neumljive temelje strahu pred drugačnostjo tujega in takšna ksenofobija ni strah, ampak je nevroza in o ksenofobiji ni mogoče govoriti s takšnimi očmi in s takšnim pogledom pa tudi, če je zgodovina Slovence skozi vso našo pot soočala z nevarnostjo ogroženosti od tujcev iz povsem drugih smeri v obliki okupacije, pa se nekateri s tem še vedno poistovetijo ali celo simpatizirajo. In ravno takšna ksenofobija prerašča v nacionalizem in sovraštvo. Izražena sta ravno skozi sovražni govor, ki smo mu tudi danes žal priča v tej dvorani in potem se nekateri še čudijo kakšne so posledice. Sovražni govor ne sme imeti mesta nikjer, mi pa še vedno poslušamo grozeče zveneče besede tipa klavci, posiljevalci in to povzroča tesnobo, to povzroča razdeljenost, razklanost. Te tesnobe, te razklanosti pa je bilo v zadnjih dveh temačnih letih dovolj, preveč. Ampak ja, tako vladati je v bistvu lahko avtokratsko. Tako bo, kot jaz rečem, pika klicaj. Voditi Vlado z liberalno noto, svobodno mislijo in socialnim čutom pa zahteva dialog, izražen čut za sočloveka, sodelovanje in spoštovanje, zato razumem, da marsikomu ni pretirano blizu. Vse našteto, dialog, sodelovanje predvsem pa spoštovanje danes izkazuje aktualna Vlada, izkazuje tudi ministrica. Ministrici in Vladi zaupam

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav ministrici z ekipo, kolegicam in kolegom. Sedaj že na začetku je bila precej vroča razprava o tem kaj se sme, kaj se ne sme v tem parlamentu in jaz še enkrat opozarjam, da tisti, ki predseduje, pač o tem odloča. Mislim pa, da zaenkrat se vse suče v smeri, da razpravljamo o tem kaj je na dnevnem redu glede interpelacije in v okviru te interpelacije seveda so vsi problemi, ki so povezani tudi z varnostjo v državi poleg migrantov in teh točk, ki smo jih navedli v sami interpelaciji. Jaz na začetku moram povedati, da bom interpelacijo pač podprl. Sedaj v prvem delu očitamo ministrici zlorabo funkcije in zavajanje javnosti v povezavi seveda

veliko govorilo o odstranjevanju ograje in o tem, kako se bo pripravilo strokovno podlago za ta ukrep, vendar se je ograja že pred tem začela odstranjevati. Zdaj, ali je zaščitna ograja na meji ustrezen ukrep ali ni, bomo težko vedeli, ker te študije, ki naj bi jo ministrstvo pripravilo, zato, da se ta ograja odpravi in da se z drugimi ukrepi zagotovi varnost ob meji in tudi širše pred nezakonitimi migracijami, pač nimamo na vpogled in o tem lahko samo špekuliramo. Zdaj, dejstvo je, da takrat, ko je bilo veliko migracij, se je ta ograja postavila, takrat je tudi spoštovana ministrica sodelovala pri tem, bila del policije, ki je to, ta ukrep tudi uvedla. V nadaljevanju se je seveda ugotavljalo, da predvsem rezilna žica povzroča precej težav, zato se je v veliki meri nadomeščala s to panelno ograjo. vi pravite, ograja ne prepreči migracij. Tu se strinjamo in migracij v celoti nikoli ne bomo mogli preprečiti, imamo pa vedno dve vrsti migracij, ene so zakonite, se pravi, ljudje pridejo na mejo, zaprosijo za azile in tako naprej, imamo druge migracije, ki se pač poslužujejo teh ilegalnih poti in če drugega ne, te ograje ob meji vsaj usmerjajo te tokove in s tem olajšajo delo tistim, ki morajo mejo nadzirati, po drugi strani pa, če ste pošteni ali pa ne, vsaj v tistih primerih, ko je ta ograja postavljena pred nekaterimi vodotoki, konec koncev lahko prepreči tudi kakšno utopitev, ki se je v preteklosti že zgodila. Kajti, nekdo, ki pride po ilegalni poti do te meje, ne more vedeti, ali je ta reka, preko katere bo šel, varna ali ni varna in če je v takih primerih zagrajena, bo šel pač na tistih mestih, kjer je to mogočo. Tako da, tu se lahko veliko sprenevedanja uvaja. Dejstvo je, da ste vsi priznali, da je porast migracij v tem trenutku oziroma že nekaj časa, da ta trend naraščanja še vedno beležimo in da je s tega vidika vsaj v tem obdobju nesmiselno odstranjevati ograje. Ravno iz tega, kar sem prej povedal, da ta ograja mogoče odvrača prehod na nekem tudi nevarnem mestu. lahko boste rekli, da je to vseeno, jaz menim, da ni vseeno, ravno zato, ker se tudi sam pogovarjam z določenimi strukturami v policiji, ki jim je ta ograja, vsaj v tistih delih, kjer je bila postavljena, olajšala nadzor in kot sem rekel, onemogočila tudi kakšno potencialno žrtev pri tem. Dejstvo je, da pri teh prehodih gre definitivno za nezakonite prehode in da v tem primeru je potrebno spoštovati zakonodajo, ki jo imamo na voljo. Zdaj, kot sem že omenil, te strokovne podlage, ki bi utemeljevala, zakaj v tem trenutku odstraniti ograjo, nimamo, tudi nimamo na voljo nekega elaborata, kako se z drugimi ukrepi nadomešča ograja. Vi govorite o video nadzoru, o, ne s pomočjo dronov in tako naprej, vendar je dejstvo, da se tudi znotraj države pojavlja vedno več teh, v navednicah, prevozniških kombijev, vozil, ki so zaustavljene tudi v, rekel, globoki notranjosti. Jaz prihajam iz Posočja, pa v zadnjem obdobju je bilo kar nekaj takih primerov, ko se je ustavilo vozilo, ki je prevažalo migrante, verjetno namen je bil seveda čez italijansko mejo. Kar se tiče drugega dela, pri, v povezavi z afero Fotopuba, se tudi strinjam s tem, da imamo na nek način premalo povratnih informacij strani policije in da je policija tudi po mojem prepričanju ukrepala premalo oziroma da ni ukrepala, jaz se spomnim primera našega kolega Andreja Magajneta, ki je sedel takrat v poslanskih klopeh,

zaplembo računalnika v Državnem zboru, itn.. se pravi, cela mašinerija se je takrat sprožila. Prej je bilo veliko govora o tem kako morajo biti ti dokazni postopki v predhodnem zagotovljeni in nedvoumno dokazovati, da pridemo do take faze preiskave, v tistem primeru očitno to ni bilo potrebno. Je bilo pa potrebno pohiteti, ker tudi takrat smo glasovali o Zakonu o RTV, kjer je gospod Magajne jasno povedal, da se ne strinja s tisto rešitvijo, ki jo je takratna koalicija pripravljala in praktično v enem tednu se mu je zgodil računalnik z neprimerno sliko. Tako da, vsak naj si svojo sliko ustvari. Ampak v tem primeru pa je še huje, ne glede na to, da je veliko informacij bilo v javnosti, da je tudi konkretna oseba v Tarči govorila o tem, da še ni bila niti zaslišana niti vprašana po ničemer, je v javnosti se vzbudil nek dvom o tem ali so bili ukrepi glede preiskave tega dejanja res narejeni strokovno ali ne. tudi mi lahko o tem dvomimo glede na dosedanji potek te preiskave, seveda vsaj tisti, ki imamo malo predzgodovine, in ki to primerjamo z nekimi drugimi preiskavami, ki so se v preteklosti tudi dogajale na zelo podoben način. Še več, gospod Magajna je bil takrat kar dlje časa šikaniran, na koncu so se vsi dokazni materiali, v navednicah, tudi izgubili in na koncu je bil epilog, da je bil v v celoti oproščen, ampak medijsko so ga pa dejansko diskreditirali in praktično uničili. Prej je bilo veliko govora o načinu predstavitve te interpelacije. Glejte, vse interpelacije, ki so bile v tem Državnem zboru, so se v predstavitvi in tudi širše v razpravi precej odmaknile samo od konkretnih navedb, ki so noter in to ni nič neobičajnega in nič ni šlo preko tega. Govora je bilo o sovražnem govoru. Zdaj tu bi pa rad vseeno poudaril, jaz sem v tem Državnem zboru že kar dolgo. Nekateri boste seveda rekli, da smo predolgo, ampak o sovražnem govoru na ta način kot ga vi želite zdaj predstaviti, se lahko pogovarjamo predvsem zadnji dve leti in pol. Moram reči, da so bile prej razprave vseeno bistveno bolj strpne, in ko govorite o tem, da so vzrok za to ukrepi, ki jih je prejšnja Vlada izvajala, vas moram žal razočarati, še preden se je prejšnja Vlada formirala, formirala, smo bili tisti poslanci, ki smo sodelovali pri sestavljanju Vlade, deležni čisto vseh aplikacij sovražnega govora, od pisem na dom, do Twitter, Facebook zadev, do tega, da so nas pred Državnim zborom zmerjali že vnaprej z fašisti, Janšisti, itn. In zdaj, ko govorite, da je smrt Janšizmu, to nek pojem, zdaj,

Prej ste tudi omenjali razliko med, ki naj bi jo delali med migranti, in da ustvarjamo neke prvo in drugorazredne migrante. Glejte, v tistih prvih valovih se dejansko dogajalo to, da so bile to tudi družine, da so bili otroci, da so bile ženske. Če pa pogledate podatke v zadnjem obdobju, gre večinoma za migrante, ki iščejo boljše delovno mesto in gre prvenstveno za mlade moške tam med osemnajst in petintrideset let, ki prihajajo v našo državo in tega ne moremo primerjati z zgodbo Ukrajine, kjer prihajajo k nam samo

drugih držav, iz afriškega in dela in tudi iz Bližnjega vzhoda ne moremo trditi. Prej je bilo tudi govora o tem, kako mi smo v prejšnji vladi imeli nek, nek način nekega absolutizma in dekreti in tako naprej. Mislim, da je vaš predsednik s svojimi izjavami v zadnjem času že velikokrat definitivno bolj posegel v ustavne pravice, ki jih imajo vsi državljani, in govoril celo o tem, koga bo dovolil izvoliti in koga ne bo dovolil izvoliti. Govoril je o tem, da se ne vtika v kadrovanje v gospodarskih družbah, v isti oddaji čez par stavkov pa je rekel, brez moje vednosti nihče ne bo imenovan in tako naprej. Tako da tu se morate vprašati, kje je res demokracija in svoboda, kje pa morate delati po nekem jasnem befelu in tako naprej. In zdaj kar se tiče varnosti. Mi smo tudi v prejšnjem mandatu imeli kar nekaj problemov z varnostjo, tudi v Državnem zboru, pred Državnim zborom in tako naprej, bilo je kar nekaj kratkih stikov. Imeli smo tudi posebne posvete v Državnem zboru, da smo zagotovili varnost tako poslancev kot tudi zaposlenih. In vi na drugi strani ves čas govorite o mirnih protestih. Moja izkušnja je bila, da z zaščito policije sem večkrat moral do svojega avtomobila iz Državnega zbora, ker so bili protesti pač taki, da varnostne službe nas niso izpustile iz Državnega zbora. Zdaj kakorkoli obračate, ampak v petek pred volilnim molkom smo imeli eno podobno, bi rekel, prigodo na trgu pred Državnim zborom, kjer se je uporabljalo te metode, o katerih je kolega Grims govoril, ki so se uporabljale v v tistih mračnih časih, tudi v tridesetih letih, ko se je lutke z imeni in priimki metalo v smetnjake, metalo neprimerne kraje, govorilo o tem, da je treba nekoga likvidirati, da mi kot stranka, kar leti tudi name osebno, nisem primeren za to, da hodim po slovenski zemlji. In to mislim, da ni ravno prijazen govor v tej državi, občutimo ga mi že več kot dve leti in pol. Sam imam doma eno veliko škatlo dopisov s prijazno vsebino, tako da ne bi želel, da se ta zadeva kar tako nadaljuje. In tudi vaše relativiziranje dogodkov takrat, ko je prišlo do uporabe plina in vodnega topa, so, milo rečeno, zavajajoče in lažnive. Morate vedeti, da je v tistem trenutku bil največji dogodek v času predsedovanja in da so bili v Ljubljani ali pa v okolici vsi predsedniki iz Evropske unije in, kot veste, je bil tudi incident, ko eden od predsednikov ni mogel z vozilom nadaljevati poti, ker so protestniki to zaustavili. Poglejte si na Youtubu, na Facebookih prispevke teh mirnih protestnikov, kako razbijajo po Ljubljani, razmetavajo smetnjake, razbijejo okna in tako naprej. In dejstvo je, da je bil takrat, da je bila takrat Ljubljana vsaj del območja, kjer so se ti predsedniki gibali oziroma kjer so tudi prebivali, cona z neko večjo varnostnim tveganjem in je bilo na nek način nujno, da se to tudi zavaruje. Mislim, da tudi gospa Bobnarjeva ali pa kdorkoli bi sedel, tudi zdaj tu bi se z nami strinjal. Kar pa se tiče zaplinjanja, pa je tudi gospa Bobnarjeva bila v tistem času, ko se je nek pravilnik spreminjal in se je pravilnik zapisalo, da se lahko plin meša tudi z vodo v takih primerih. Dejstvo je, da je gospa Bobnarjeva tudi v tistih časih v letu 2015 in naprej podpirala postavitev tako da upam, da bo ta razprava, vemo vsi, da bo pač gospa ministrica ostala, ampak vseeno je prav, da jo opozorimo, da ni vse tako kot se govori in da sovražni govor ni samo na Twitterju in Facebooku, ampak ga je veliko tudi v realnosti, konkretno pred Državnim zborom in če bomo še naprej tolerirali tako kot se je v prejšnjem mandatu dogajalo do nekega trenutka, ko je šla zadeva preko meje,

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Kolegice in kolegi, spoštovani predstavniki ministrstva! Čeprav ministrice trenutno ni v dvorani, nič hudega, ampak iskreno povem, da je za mene kot opozicijskega poslanca dragoceno, da imamo danes tukaj, da lahko opozicijski poslanci ministrici interpelirani postavimo nekaj ključnih vprašanj, ki pa jih nam postavljajo naše državljanke in državljani. Jaz se bom osredotočil zgolj na eno zelo ozko zadevo in verjamem, da bo ministrici to vprašanje eksaktno prenesel tudi državni sekretar dr. Branko Lobnikar, ki problematiko, o kateri bom govoril, tudi sam zelo dobro pozna. Kot veste, prihajam iz Pomurja, iz pomurske statistične regije in iz Pomurja. Vsak dan, vsak teden gre veliko ljudi v Avstrijo na delo, kot se to po domače reče. slovenska javnost je kot hladen tuš nedavno nazaj doživela izjavo avstrijskega zunanjega ministra, bom pa govoril tudi o notranjem, gospoda Aleksandra Schallenberga, ki je povedal nekako tako, da Dunaj za zdaj ne vidi alternative o ukrepu nadzora na avstrijsko-slovenski meji, pravi, gre za nadzor, trajni nadzor na avstrijsko-slovenski meji, ki jo dnevno prečkajo slovenski, predvsem pomurski delavci migranti, bodisi dnevni bodisi tedenski delavci migranti. To ni enostavno. Če se ti pelješ trikrat, štirikrat na leto v Avstrijo ali kamorkoli v tej Evropi, kjer so meje odprte in tako naprej, no, pa niso, potem nekako lahko sprejmeš, da trikrat, štirikrat na leto na meji čakaš, ne vem, 15 minut, 20 minut, da te pregledajo ali pa tvojega predhodnika ali kakorkoli že, če se pa to dogaja na dnevni ravni, ko avstrijski delodajalec gleda na uro ali boš ti pravi čas prišel na šiht ali ne, potem pa to ni enostavno. In probajte se vživeti v razmišljanje teh ljudi, delavcev migrantov, ki so itak leta in leta že nesrečni zaradi naše davčne zakonodaje, sploh pa sedaj, ko se je ugotovilo oziroma Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je v času ministra za finance, gospoda Gasparija in v času njegove državne sekretarke gospe Milojke Kolar Celarc bila, pa sta to napačno prevedena mednarodna konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Avstrijo in zaradi tega in zaradi tega so nekateri naši državljani, ki delajo v Avstriji bili nepošteno, preveč nepravično davčno obremenjeni in zdaj še kontrola na meji. Ta Ta ukrep te intenzivnejše kontrole na meji je dejansko, bodimo pošteni, moteč za približno 26 tisoč delo delavcev migrantov, ki se v Avstrijo dnevno vozijo v službo. In zdaj, če sem še pri Aleksandru Schallenbergu, torej gospodu ministru za zunanje zadeve avstrijske vlade, ta pravi: »To smo storili v luči vojne v Ukrajini, v zadnjih mesecih pa beležimo tudi 120 odstotno povečanje nezakonitih prehodov te meje.«

In tukaj zdaj moje vprašanje, moja pobuda ministrici. Jaz verjamem, da se, če nekje, če ne drugje, potem na svetu ministrov se kolegi ministri srečujejo, konkretno ministrica ministrica mag. Tatjana Bobnar z notranjim ministrom avstrijske vlade, to pa je gospod Gerhard Karner, ki je prav tako napovedal, da zdaj njegove besede citiram »kampf gegen schlepperkriminalität«, to pomeni boj proti trgovini z ljudmi, ki vemo, da je hudo kaznivo dejanje. In kaj še pravi minister za notranje zadeve. Pravi, da za Slovenijo in Madžarsko bo ta kontrola podaljšana do maja, do sredine maja 2023, sproti prevajam. Za Slovaško pa do 12. decembra letos. In še, kaj je povedal gospod Gerhard Karner v avstrijskem parlamentu. Priznam, da me je zabolelo. Priznam, da me je zabolelo. Pravi, citiram, »da ne vidi nobenih težav s strani sosednjih držav, razen s Slovenijo«. In kot rečeno, tukaj moj, moja prijazna prošnja gospe ministrici, sem vesel, da se nam je pridružila, verjamem da bo srečanje na svetu ministrov ali kjerkoli, izkoristila tudi za pogovor s svojim avstrijskim kolegom, in da bosta poskušala najti neko optimalno rešitev za teh 26 tisoč delavcev migrantov, ki vsakodnevno prečkajo slovensko-avstrijsko mejo, ker so si v Avstriji našli službo. Kot rečeno, ta čas izkoriščam in iskreno povem, da je dragoceno, da imamo med seboj, med nami ministrico, da lahko opozicijski poslanci na interaktivni način dobimo, komuniciramo in dobimo tudi odgovore, ne za vprašanja, ki težijo mene, jaz nimam nobenih težav, ampak za vprašanja, ki nam jih na terenu, doma, postavljajo volivci oziroma državljanke in državljani. Jaz sem jih dobil kar nekaj v moji poslanski pisarni, tudi preko elektronske pošte, še posebej v tem času, ko je ta kontrola poostrena. Zaključujem in se ministrici zahvaljujem za njeno aktivnost na tem področju,

Spoštovani! Spoštovane kolegice, kolegi, spoštovana predsedujoča in seveda spoštovana ministrica. Mislim, da ni več kaj dosti dodati, saj si ministrica, v bistvu vse jasno in argumentirano že povedala, pa vendar mogoče, da ponovim. Ko gre za migracije, ki so praktično že od nekdaj del naše evropske in svetovne družbe, ne smemo pristati na politiko izključevanja in zastraševanja, ki se jo poslužujejo določene politične opcije, pač pa je potrebno na področju migracijske politike jasno pokazati, da smo sodobna in demokratična družba, ki dosledno spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine Ker policija vsakodnevno spremlja in izvaja migracijsko politiko, lahko aktivno opozarja na posamezne segmente družbe, ki so pomembni za izvajanje nove migracijske politike. Država je obvezana in mora zagotavljati človekove pravice na nediskriminatoren način. Pri tem ne gre za to, da bi varovanje človekovih pravic nudilo migrantom kakšne posebne privilegije. Na področju migracij se je potrebno prizadevati za to, da bomo vsi živeli v varni skupnosti z visoko stopnjo kvalitete življenja. Statistični podatki glede kriminalitete ob meji kažejo, da migranti niso oboroženi, ne podtikajo požarov, in da je med njimi veliko žensk, otrok, mladostnikov, mladih žensk z otroci.

in pa tarča raznih izkoriščevalcev, ki jim vzamejo denar, potem pa jih pustijo na milost in nemilost v tuji državi. Predvsem so to sedaj migranti afriških držav, Burundi, ki je najrevnejša država na svetu, zato je potrebno na odgovoren način sprejeti migracije kot del našega življenja, policija spremlja razmere, migracijske, in zagotavlja varnost v naši državi, še posebej na obmejnem področju. osnova, osnova je zagotavljanje varstva za vse ranljive skupine, strpnost, solidarnost, integracija in pa spoštovanje človekovih pravic. Te ljudi se namešča v azilne domove in pa krizne centre za mlade in azilni dom ni zapor in če želijo, gredo lahko ven in lahko tudi naprej v druge države, ker kar 97 procentov teh želi zapustiti Slovenijo in oditi drugam in nismo žep Evrope, kot se želi prikazati. To je širjenje nestrpnosti in zavajanja ljudi. Migracije so dejstvo, v vsaki državi, zato si pred njim ne smemo zatiskati oči, od nas pa je odvisno, na kakšen način bomo iskali dolgoročne rešitve in to ne zgolj na posamezne države, ampak v tesnem sodelovanju z Evropsko unijo in pa širšo regijo. Da se dotaknem še ograje na meji in njene učinkovitosti oziroma neučinkovitosti. Prej bi rekla, da se dela škoda in menim, da ograje in omejitve so predvsem v naših glavah. Število prehodov se ne razlikuje dosti od števila nezakonitih prehodov v primerjavi z relevantnim predkoronskim letom 2019, ko je bilo to število manjše le za mogoče manj kot 10 odstotkov od letošnjega. Trend v letu 2022 je torej primerljiv z letom 2019, povečanje nezakonitih prehodov pa je pričakovano in ne vpliva na varnost državljanov Republike Slovenije. Nova migracijska politika daje večji poudarek spoštovanju človekovih pravic, vladavini prava, vrednotam, ki bi jih morala zagovarjati vsaka demokratična družba in pa na human odnos do vsakega posameznika in nudenje pomoči, ki jo potrebuje. Odstranjevanje poteka postopno, policija po odstranitvi ograje zagotavlja varovanje državne meje še naprej. Padanje žice predstavlja tudi simbol nove smeri migracijske politike v Sloveniji, politika vzbujanja strahu in nesprejemanja drugačnosti pa ne sme več biti sprejemljiva praksa. Ograja na slovensko hrvaški meji je bila postavljena kot začasni instrument in ne sme postati trajna, dejstvo je, da ograje, žice in zidovi ne morejo zaustaviti migracij in jih tudi nikoli niso. Poglejte si samo dvojno ograjo med Srbijo in Madžarsko, ki ne pomaga pri nelegalnem prehodu meje. Spomnimo še, da je bilo postavljeno 51 kilometrov rezilne žice in 143 kilometrov panelne ograje, skupne meje pa je 670 kilometrov. Komu je bilo to namenjeno? S tem nismo zavarovali prehoda, temveč smo razdelili in omejili naše ljudi, ki živijo ob meji, kar so tudi sami povedali in se hkrati veselijo odstranitve žice in ograje. Ministrica in njena ekipa pripravlja celovito migracijsko strategijo, v kateri bodo ključna vodila solidarnost, vključevanje in spoštovanje človekovih pravic. Zaupanje v delo policije narašča, zato bom z vsem spoštovanjem do ministrice, ki odlično opravlja svoje delo, kakor tudi njena skupina glasovala proti interpelaciji, ker je le ta neutemeljena, zavajajoča, polna laži in politične manipulacije, predvsem pa gre tukaj za zavajanje javnosti. Hvala. Hvala lepa, besedo ima poslanec Andrej Hoivik. Izvolite. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS):** Hvala lepa, podpredsednica. Spoštovana ministrica, državna sekretarja, kolegi in kolegice, državljani in državljanke! Zdaj, v teh parih urah smo slišali veliko o zaščiti in pravicah migrantov, ali so to ilegalni migranti ali so to iskalci prosilca za azil. To je v presoji zakonodaje in za izvršilne veje oblasti in te teme se jaz ne bom dotikal, ker se mi zdi, da je bilo veliko že rečenega. Se bom pa dotaknil naših

da tudi naše razprave danes poslušajo mladi, ki pridejo pogledat naš hram demokracije, in jaz sem vesel, da sem jih tudi danes na balkonu nekaj videl. In prav danes govorimo o napakah preteklosti, zato da bomo lahko skupaj gradili boljšo prihodnost. In ravno o napakah preteklosti, tukaj imamo za dokaz, poosebljena je tukaj gospa mag. Tatjana Bobnar. V zadevi Fotopub gre za dekleta, celo mladoletna, ki so bile žrtve podtikanja prepovedanih drog, tako imenovane droge za posilstvo, gre za gama-hidroksibutirat. Kot kemik sem se s to substanco podrobneje, vsaj v učbenikih, seznanil in ne bom vam razlagal, kakšni so učinki te droge, torej v majhnih dozah deluje stimulativno, v večjih dozah pa povzročajo omotico, zaspanost in celo komo in zato tudi pride do izraza, da je ta droga za posilstvo. In kot sem dejal, ta dekleta anonimna, ki so prijavljale najprej svoja pričevanja preko enega socialnega omrežja nekaterim osebam, so bile žrtve tudi ne samo podtikanja te droge, ampak tudi spolnega nasilja. In že ministrica mag. Bobnar je sama v svoji uvodni predstavitvi povedala, kaj vse je ona sama naredila, torej ministrstvo in tudi ona sama, da se je zadeva temeljito preiskala. To nam je obrazložila na dveh, treh straneh in veseli me, da je obrazložila, kako je ta čas sled tekel, torej po tem, ko so 11. avgusta na začetku prišli v medije, najprej v medije, ki niso mainstream mediji, te informacije o teh, bom rekel, kaznivih dejanjih, ki so se dogajala v tem razvpitem klubu, ampak res je zanimivo, da se je v zadevo vključila šele po tem, torej dobrih 14 dni kasneje, ko so ti očitki bili dani tudi v javnosti. In zanimivo, da je dala, kot sama zatrjuje tukaj v odboru, 25. avgusta, prvič pa je uporabila 13. člen Zakona o organiziranosti in delu policije, v kateri je zaprosila za poročilo. To je zanimivo zaradi tega, ker smo isti dan mi v Slovenski demokratski stranki sklicali novinarsko konferenco, kjer smo tudi sklicali nujno sejo Odbora za kulturo in smo tudi javno, takrat sem jaz bil predstavnik te novinarske konference, pozvali ministrico za kulturo takrat, da se razjasnijo okoliščine tudi tega kluba, ki ga financiramo oziroma smo, upam smo, da ga ne financiramo več, financirali vsi davkoplačevalci preko razpisa Ministrstva za kulturo. Zato mi je res ta datum zanimiv, no, 25. avgust, ker nam se je potem takrat očitalo, kako smo politikantski, kako zlorabljamo take spolne delikte za, ne vem, promocijo naše stranke, kar je res zavržno s strani koalicije in tudi izvršilne veje oblasti. Če mi takrat ne bi zagnali takega vika in krika, dvomim, da bi danes imeli teh tri, te tri strani napisane. Kako je potem ministrica tudi z našo pomočjo šla raziskati ta razvpiti primer? Pa se za trenutek vrnimo še v leto 2015, ko se je sprejela novela Kazenskega zakonika. Takrat se je sprejemal 15.a člen, pa ga bom citiral: »V primerih, ko je kaznivo dejanje iz poglavij zoper življenje in telo, zoper človekove pravice in svoboščine, zoper spolno nedotakljivost ali drugo kaznivo dejanje iz tega zakonika z znaki nasilja izvršeno zoper mladoletnika, se glede načina kazenskega pregona ne uporabljajo določbe tega zakonika o vložitvi predloga ali zasebne tožbe in se storilca poudarek preganja po uradni dolžnosti«. In poglejte, kaj so dejali takrat, nekaj danes vidni politiki, takrat je na primer gospod Matej T. Vatovec še kot opozicijski poslanec Združene levice, danes koalicijske levice dejal. Citiram: »V Združeni levici podpiramo posebno obravnavo kaznivih dejanj v primerih, ko so žrtve le-te mladoletne osebe. Prav tako podpiramo uvedbo novega varnostnega ukrepa prepovedi približevanja ali komuniciranja z žrtvijo in tako dalje«. Torej, podprl je ta 15.a člen. Gospa mag. Bojana Muršič iz Socialnih demokratov, ona je takrat bila del Vlade, tako kot je sedaj oziroma vladne koalicije, je dejala, citiram: »Podpiramo krepitev za zaščito in varstvo ranljivih skupin, še posebej takrat, ko gre za grožnje **73. TRAK: (SC) – 15.00** (nadaljevanje) in zalezovanje. Zalezovanje je namreč definirano kot nova oblika kaznivega dejanja. Posebna pozornost je namenjena varovanju mladoletnih oseb in kadar gre za kazniva dejanja proti mladoletnikom / nerazumljivo/ v primerih trgovine z ljudmi.«, konec navedka. takrat sem pogledal glasovanje s 86 glasovi za tudi v opozicijski SDS oziroma moji kolegi takrat so potrdili tej noveli zakona oziroma Kazenskega zakonika. Pa se vrnimo sedaj v ne tako daljno preteklost. Sedaj, ta pričevanja teh deklet so se prvič v javnosti pojavila, kot sem že uvodoma dejal, 11. avgusta in ker ni bilo javne obsodbe tega dogodka, tudi mainstream mediji, torej nacionalna televizija, druge komercialne televizije niso o tem nič poročale do približno 22. avgusta, ko je pa pač zgleda javni interes in tudi socialna omrežja so hvala bogu naredila svoje, so začeli objavljati, kaj se je dogajalo več let oziroma zadnjih par let, pa posebej v času korona virusa v tem klubu, torej, v Fotopabu. Sedaj, mi smo nekaj delali prav, torej v Slovenski demokratski stranki, ker je ministrica, potem uporabila ta 13. člen in pozvala policijo kaj se dogaja. Imamo Imamo pa tudi 12. člen iz tega zakona, ki pa pravi, da mora generalni direktor policije oziroma pooblaščena oseba takoj obvestiti ministra o dogodkih z delovnega področja policije, ki imajo, ki imajo oziroma bi lahko imeli večji odziv v javnosti. Sedaj sprašujem tukaj javno, spoštovana ministrica, je po vaše privezovanje mladoletnih deklet na radiatorje in ugašanje cigaret na njihovih živih telesih tako nepomemben dogodek, da ne bi bilo potrebno generalnega direktorja, ki ste ga vi postavili, da bi vam ta po 12. členu to poročal, kajti zdi se mi, da je ta afera sprožila večji odziv javnosti, tudi ministrica za kulturo je dejala, da gospod Smodej ni poročal o letnih poročil o delovanju njegovega kluba, že tukaj so bile nepravilnosti. Če smo pa, potem izvedeli v javnosti, da smo državljani in državljanke preko davkov plačevali v resnici pravzaprav te droge, ta posilstva je pa res to nekaj najbolj razvratnega, kar se lahko zgodi v naši državi. Jaz na tem mestu dajem vso zahvalo in pogum tem dekletom, ki so pa sedaj, hvala bogu, tudi to beremo o odgovoru, o odzivu ministrice, dala kazenske ovadbe in tudi policija je potem, ko smo tudi mi sklicali to nujno sejo Odbora za kulturo, ko je bil medijski pritisk sklep prevelik, da se je začelo delati. Kaj je najbolj zanimivo? Sedaj v koaliciji, predvsem v gibanju Svoboda dajete res velik pomen žensk in civilno družbo, me veseli. Včeraj so državljani in državljanke oziroma smo državljani in državljanke izvolili prvo predsednico Republike Slovenije, ob tem ji jaz osebno čestitam za izvolitev in sedaj, ko pa gre za dejanja, konkretna dejanja, torej za zaščito mladoletnih deklet in to niso ilegalne migrante, to niso to so slovenske državljanke se pa pojavi ta dvoličnost vas, ki zagovarjate to ženskost in kako boste delali za enakopravnost moških in žensk in čakate. Kaj na opozicijo, da te primere začne preiskovati? Seveda namen je bil, to je sedaj jasno, zakriti sledi gospoda Smodeja, ki je sam dejal v oddaji v Tarči, potem 8. septembra, se mi zdi, da je bila ta oddaja, da ga policija do takrat ni kontaktirala, torej imel je skoraj en mesec časa, da je uničil vse dokaze in potem ga je novinarka vprašala, kaj pa poreče na vse to. Je rekel: »Jaz te, bom rekel, ideje, sem pač malo bolj svoboden, ampak se mu je zdelo, da kaj hujšega ni naredil.« Tukaj spet nekaj govorite, nekaj pišete v zakone, drugo pa delate. Seveda, kaj je bila skrb? Skrb je bila, da niso bili tudi nekateri vidni politiki vpeti v to zgodbo. Jaz sedaj ne pravim niti slučajno, da je gospod Luka Mesec posiljeval tam dekleta, niti slučajno, se je pa udeleževal (Nadaljevanje) ki jih je organiziral gospod Smodej in tukaj jaz osebno mu ne morem očitati, da je potem direktno ali indirektno sodeloval s temi, je bilo pa zanimivo, da je stranka Levica, če se ne motim, menjala zelo hitro generalnega sekretarja, ki pa, zgleda, je imel morda tudi kaj vmes, ampak to bodo seveda organi pregona zdaj temeljito preiskali. Zdaj zelo radi izpostavljate v vladni koaliciji tudi gospo Niko Kovač, direktorico Inštituta Osmi marec, ki sedaj sicer pelje po našem mnenju nezakonito kampanjo za 27. november. In kaj je ona dajala na pričevanja in anonimne prijave prizadetih deklet? Rekla je in spet citiram: »da je uživanje prepovedanih mamil človekova legitimna pravica, sicer pa nekoliko nelegalna.« Konec navedka. To je objavila na socialnem omrežju Facebook. In res me zanima, spoštovani, kaj na to poreče ministrica, seveda tega odgovora mi ne bo dala, kajti pač to je njeno osebno mnenje, torej osebno mnenje gospe Kovačeve, ampak je pa zanimivo, da tako v javnosti daje občutek kako se zavzema za ženske, kako se zavzema za spolno nedotakljivost, ko pa pride do enega primera oziroma do teh primerov je bilo več, ko so ti spolni delikti storjeni iz provenience, kateri ona pripada, pa je nemudoma bila tiho in kar nekaj časa je trajalo, preden je obsodila vse te stvari, hkrati pa je dejala, še enkrat, da je uživanje prepovedanih drog legitimna pravica, sicer pa nekoliko nelegalna. Res neverjetno. In pravzaprav ta dekleta, ki so bila posiljena oziroma domnevno posiljena, niso imele izbire, kajti te droge za posilstvo po navadi ne vzameš prostovoljno, ampak ti je podtaknjena v pijačo, zato tudi mladi vemo, ko gremo na žurke, je pravilo, da vedno prosiš za zaprto pijačo, sploh dekleta zaprosijo za zaprto pijačo, da do kakšnih takih stvari ne more priti. In zdaj me res zanima, ali so to vaši vzorniki, draga vladna koalicija, spoštovana ministrica. Res najmanj žalostno, če ni celo tragično je, da sodelujete s takimi vodji, ki so zdaj vodje vaše civilne družbe, s katero tako dobro sodelujete. Mene sicer veseli, da je civilna družba zdaj dobila večji ugled, kot ga je po vašem imela vašem imela v času prejšnje vlade, ko smo spoštovali civilno družbo, kot so bili, ne vem, gasilci, upokojenci, mladi študentje, ki so dobivali protikoronske dodatke in tako naprej. Zdaj ta civilna družba pa je zgoščena v prestolnici, to civilno družbo nastavljate tudi zdaj z novelo Zakona o RTV in zdi se mi, da je ta civilna družba pravzaprav vladna družba. Zdaj Zdaj v opoziciji smo tudi večkrat dobronamerno opozorili, da naj policija zavaruje dokazno gradivo, torej že takrat v sredini avgusta smo večkrat, tudi sam sem to zapisal na omrežju Twitter. In kaj je povedal gospod Smodej potem 8. septembra v Tarči? Dejal je, torej tri tedne po teh prvih objavah, da je izgubil telefon oziroma da ga ne najde. Mislim, res, to je res neverjetno, kaj si je takrat privoščila policija, da ni zavarovala dokaznega gradiva. In zdaj me res zanima, no, mislim, da je v interesu javnosti, tudi če preiskava še vedno poteka, da mi ministrica odgovori, mislim, da imamo to pravico vsi izvedeti, ali je zdaj policija končno kontaktirala gospoda Smodeja in ga vsaj povprašala po njegovih dejanjih in kako on to komentira. Morda bi pa še izpostavil, tukaj ste napisali v odgovoru, jaz sem ga temeljito prebral, da je že 26. avgusta podalo ODT v Ljubljani pobudo za izdajo odredbe za osebno preiskavo in preiskavo stanovanja in drugih prostorov pri osumljencu, istega dne je državno tožilstvo zahtevalo dopolnitev pobude v skladu s konkretnimi navodili, policija je 31. avgusta pobudo dopolnila s 36 uradnimi zaznamki o zbranih obvestilih, fotokopijami in tako dalje. ODT je v Ljubljani 6. septembra zavrnilo pobudo, ker na podlagi predložene dokumentacije ni mogoče zaključiti, da je podan utemeljen razlog za sum kateregakoli kaznivega dejanja. Zdaj, jaz ne razumem sicer tukaj najbrž ni vaša odgovornost, no, ampak je fino, da morda poveste vaše mnenje. Jaz mislim, da 15. a člen, ki sem ga prej navedel, katerega smo podprli pred 7. leti vsi poslanci tega Državnega zbora, točno piše, da se storilca kjer **75. TRAK: (TB) – 15.10** (nadaljevanje) gre za spolno nedotakljivost ali drugo kaznivo dejanje zoper mladoletne osebe, preganja po uradni dolžnosti in zdaj jaz res javno sprašujem v kakšni državi živimo, ko vsi obsojamo spolno nadlegovanje, ko vsi obsojamo napade, ali je to gospa Nika Kovač ali je to gospod Branko Grims, ni važno, ko pa gre do konkretnega primera, pa se pravzaprav ne zgodi nič oziroma, zdaj smo v sredini novembra, torej tri mesece potem po teh, ne incidentih, ampak po javnem pričevanju teh deklet, kaj se je dogajalo pretekla leta in še vedno nimamo zaključka. se strinjam, da je preiskava, da je potrebna za to, da je, da se zaščiti žrtve, da se zaščiti tudi gospoda Smodeja, ki je v tej preiskavi seveda še vedno osumljenec, ne moremo prejudicirati njegove krivde, to bo odločalo zagotovo sodišče, no, je pa v javnem interesu, da se izve, kakšni so bili potem nadaljnji postopki policije in tudi v kakšnem stanju je to sedaj. zdaj, vi ste zapisali tukaj še v odgovoru in citiram vaš odgovor, »če podpisniki interpelacije dejansko razpolagajo s podatki o hudih fizičnih poniževanjih, drogiranju, posilstvih in mučenju mladoletnic v povezavi z dogajanjem v Fotopobu in drugih prostorih, jih pozivam, da to nemudoma, naznanijo policiji.« Zdaj, vsa ta naznanila so bila dana, spoštovana ministrica, in absolutno zdaj podpisniki interpelacije nismo tisti pravi, ki smo bili takrat v kleteh Fotopuba. Najbrž boste tukaj morali vprašati kolega ministra za delo, gospoda Luka Mesca, morda on kaj več ve o tem in bo on podal dokazno gradivo, saj je sam dejal, da bi, če bi vedel, takoj odreagiral, sicer to izjavo je dal kar nekaj dni po tem, ko se je njegovo ime pojavilo na spisku teh prisotnih na teh zabavah. In zato se mi zdi, da tukaj morate vprašati tudi po vladnih kolegih oziroma morda na kakšni seji odprete še to temo. In, jaz se drugih tem, ki jih očitamo, se pravi drugih dveh tem, nisem dotikal, kajti zdi se mi, da gre v aferi Fotopub res za en tak precedens v slovenski zgodovini, kajti zakone smo sprejemali, veliko se govori, tudi veliko denarja gre za izobraževanje, kako naj dekleta, ki so spolno zlorabljena, prijavijo to policiji, ampak ko pa vidimo, da je en konkreten primer potrebno, je pa bilo potrebno preteči veliko časa in veliko tudi energije s strani opozicije, da so se zadeve postavile na svoje mesto in hvala bogu imamo opozicijo in jaz, dokler bom opozicijski poslanec, verjemite, da bom na tozadevne stvari opozarjal in jih tudi prijavljal, če bom le dobil kakšno Zdi se mi pa, no, da je že samo ta afera Fotopub pokazala, no, da ko gre za vrh leve politike, da se policija, da bom rekel, zelo zanimivo, no, bom uporabil ta izraz, no in se mi zdi, da so bili pritiski z vrha, tudi ministrice, teh sicer dokazov nimam, ampak najbrž kar prisotni. Kajti to, da enajst dni potrebuje najprej, da mediji, se pravi, pa imamo nacionalni medij, ki pravite, da je, zdaj, da smo ga mi prevzeli, torej SDS, da potrebuje kar enajst dni, da prvič objavi novico, ki že kar nekaj časa kroži po socialnih omrežjih. Tudi jaz sem se pogovarjal na primer s par so mi povedali, da je ta zadeva bila že očitna in so kar sami želeli čim prej raziskovati, pa so rekli, pustite to zgodbo, bo že prišla na plano, prej ali slej, in potem je res, hvala bogu prišla in me res zanima, no, kako odgovarjate tudi na te očitke, ki sem jih navedel. Torej zakaj vaš generalni direktor policije ni ravnal v skladu z, torej z 12. členom istega zakona, torej Zakona o delovanju in organiziranosti policije in zakaj se v dotičnem primeru ni uporabljal 15.a člen. Kolikor vem, lahko tudi policija predlaga državnemu tožilstvu, da začne postopke in tukaj se mi zdi, da je policija zagotovo tista prva, ki je spremljala te dogodke,

kakršnega koli populizma, kot nam radi očitate, bom interpelacijo mag. Tatjane Bobnar, seveda Ker pa vemo, da ne bo izglasovana, pa želim ministrici, ministrici že zdaj dobro delo. Vnaprej upamo, da bomo imeli v naši državi čim manj afer, Fotopubov in da bomo vsaj vnaprej, kot sem rekel, dajmo pogledati napake preteklosti, da bomo gradili boljšo prihodnost, da bomo zaščitili naše mladoletne državljane in državljanke. Hvala lepa. Hvala.